Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda: 1. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje PZE br. 139 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog zakona primili ste u poštom. u skladu sa člankom 159. Poslovnika Hrvatskog sabora hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmane možete podnijeti do kraja rasprave u skladu sa člankom 164. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu o zakonu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo i Odbor za europske integracije. Izvješća radnih tijela primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja Vlada RH dodano obrazložiti prijedlog? Da. Ministar pravosuđa Orsat Miljanić. Izvolite Orsat** Hvala lijepa. Dakle, uvaženi zastupnici pred vama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima. Idemo u izmjenu iz tri razloga. Jedno je usklađenje sa pravnom stečevinom EU u dijelu koji se odnosi na pravo trgovačkih društava. Drugo je smatramo da institutom jednostavno društvo sa ograničenom odgovornošću uvodimo i omogućujemo pokretanje i poticanje gospodarskih aktivnosti širem krugu građana nego što je to sada i treće je otklanjamo određene pogreške koje su uočene kroz sudsku praksu, a koje dovode do dvojbi oko mogućnosti kažnjavanja uprava za nepokretanje stečajnog postupka na vrijeme. Dakle, ovim izmjenama usklađujemo se sa Direktivom o pravima dioničara u dioničkim društvima uvršteni na određeno tržište. Naime, unosimo određena rješenja kojima se olakšava dioničarima dopuna dnevnog reda za glavnu skupštinu, pojednostavljuje davanje punomoći za ostvarenje njihovog prava glasa i pravo uskraćivanja davanja obavijesti dioničarima samo ako to opravdavaju interesi društva. Također usklađujemo se sa Direktivom o zahtjevima za izvještavanje dokumentiranim u slučaju spajanja i pripajanja i podjele društava, ukratko pojednostavljujemo proceduru i zapravo pojeftinjujemo cijeli postupak. Ovim izmjenama potpuno ćemo se uskladiti sa pravnom stečevinom EU u dijelu koji se odnosi na ZTD na Zakon o trgovačkim društvima. Sljedeća izmjena je uvođenje, mogućnost osnivanja tzv. jednostavnog društva sa ograničenom odgovornošću. Potreba za ovom intervencijom dolazi je višestruka. Jedno, uočeno je da zemlje nakon ulaska u Europsku uniju koje nemaju ovakvu mogućnost da dolazi do velike migracije poduzetnika jer oni idu u zemlje u kojima takva mogućnost postoji. Drugo, želimo olakšati ulazak u svijet poduzetnika svima koji imaju nekakvu ideju, koji su inventivni i koji se žele iskušat u poduzetništvu. Treće, očekujemo da će ovo doprinijet sprečavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti zato što ćemo sada kroz ovaj mehanizam na jednostavan način imat mogućnost osnivanja društva s ograničenom odgovornošću, dakle svi će moći ući na tržište i iskušat se kao poduzetnici. Pred vama paket s ovim zakonom koji nije danas tu, ali bit će sljedeći tjedan, su također izmjene Zakona o sudskim i javnobilježničkim pristojbama s kojima ćemo mi zapravo smanjit cijenu koštanja registracije takvog društva tako da će ona sa sadašnjih 3000 do 4000 kuna pasti ispod 1000 kuna. Dakle govorimo o ovom jednostavno. Ono što je možda samo još dvije tri stvari, dakle uz zakon vidjet ćete postoje određeni obrasci koji će ubrzat i olakšat registraciju i ono što je možda vrlo važno, radi osiguranja financijske stabilnosti tih društava predviđeno je da one moraju imat zakonske rezerve u kojima se unosi četvrtina iznosa dobiti tako da će one dostići temeljni kapital društva s ograničenom odgovornošću. Završna izmjena je, u praksi Vrhovnog suda uočene su razlike u tumačenju odredbi Zakona o trgovačkom društvu koji se odnosi na kaznenu odgovornost za pokretanje stečaja, odnosno za nepokretanje stečaja i s ovim izmjenama te dvojbe uklanjamo tako da će sve osobe koje ne pokrenu u zakonskom roku stečaj biti za to kazneno odgovorne. Evo toliko, hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani ministre. Žele li izvjestitelji radnih tijela odbora uzeti riječ? Ocjenjujem da ne. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Idemo u raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Prvi za raspravu prijavio se Klub zastupnika Hrvatskih laburista i poštovani zastupnik Branko Vukšić. Izvolite poštovani zastupniče. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre, kolegice i kolege. Bivši premijer kojemu je ova desna strana bogohulno tepala pametniji od Isusa, bivši premijer čije je ime danas u ovome domu neukusno čak i spominjati ustvrdio je prije nego što su mu policajci sa zakašnjenjem od nekoliko godina stavili lisičine na ruke, Hrvatska je u banani. Mislim da je to potpuno krivo. Hrvatska je banana država. Vjerujem da mnoge zanimaju argumenti u prilog te tvrdnje, njih je na tisuće. Navesti ću ih samo nekoliko, a tiču se izravno Zakona o trgovačkim društvima. Motiv da o ovim slučajevima govorim jesu nova izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima predviđena jednostavna trgovačka društva, točnije jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću. Njih Vlada predlaže kao jednu od antikriznih, antirecesijskih, spasonosnih rješenja, jedno od rješenja za zapošljavanje, jedno od rješenja za suzbijanje sive ekonomije. Jednostavna društva će se moći osnivati s kapitalom od 10 kuna. A što nedostaje d.o.o.-ima? Skupi su, usprkos tomu što u njih ne treba uložiti niti kunu. Naime, temeljni kapital od …/Ne razumije se./… tisuća kuna može se osigurati i u stvarima, u računalima, stolcima, mobitelima, kopirkama i stolovima i drugim raznim stvarima. Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću će smanjiti, kaže Zoran Milanović u ime Vlade a ne moja malenkost, migraciju hrvatskih poduzetnika, olakšati će ulazak u poduzetnički pothvat i spriječiti neregistrirane djelatnosti. Kako se samo toga nismo prije sjetili. A sada se vraća na sam početak, na primjere koji dokazuju onu tvrdnju o banana državi te ovu tezu Vlade relativiziraju do bola. Međimurje visokogradnja obavila je za INGRA-u građevinske poslove u Libiji. građevinske poslove u Libiji. INGRA Međimurju te poslove nije htjela platiti. Zašto, jer se to u Hrvatskoj može, jer je to u Hrvatskoj izgleda nacionalni sport bogatih i moćnih. Međimurje visokogradnja tuži INGRA-u pa dobiva jedan sud pa gubi pa dobiva pa gubi pa dobiva i tako 17 godina. Pazite, 17 punih godina. Zbog tvrtki poput INGRA-e Međimurje visokogradnja odlazi u stečaj pa na kraju i u likvidaciju. Radnici 17 godina čekaju na svoj krvavo zarađen novac koji su im oteli INGRA, hrvatski sudovi i Hrvatska država što nečinjenjem, što lopovlukom. Čak INGRA i ne osporava dug, ali se ne slaže s visinom duga, ne slaže se s kamatama, a sudovi dopuštaju da se ne slaže. Nakon što se donese jedna presuda poništi se, vraća se opet na prvostepeni sud i tako 17 godina. Bez obzira je li to d.d., je li to d.o.o., je li to jednostavni Takvih poduzetničkih pothvata u Hrvatskoj je nebrojeno. Znadete li kako nezanemarivi dio tvrtki posluje? Primjerice Montmontaža d.d. sklapa poslove, a njihove tvrtke kćeri d.o.o.-i ili sutra možda jednostavna jednostavna društva zapošljavaju radnike. Montmontaža d.d. naplaćuje poslove, radnici u d.o.o.-ima uglavnom bez imovine rade i ne primaju plaće ili primaju sitniš, skupljaju mrvice sa stola. Sličan model rabi i Industrogradnja d.d., čuvenog poslovnjaka gospodina Galinca, manipulira društvima. Jedni beru lovu, drugi rade i sretni su kad im kao što rekoh maloprije padnu mrvice sa stola. Još drastičniji, ali jezikom pametnijeg od Isusa kojeg je ova desna strana slavila kao sveca, banana slučaj tiče se Hrvatskog sabora, Ministarstva pravosuđa, sudova i sudaca. Taj banana primjer za koji bi Nijemci, Šveđani, Švicarci, Finci, Kanađani, Australci, mislili da je posuđen iz nekog vica ukazuje na tragikomičnu praksu. Znate li zbog čega nitko posljednjih godina nije kazneno odgovarao zbog zakašnjelog ili nepokrenutog stečaja? Zato što je iz Zakona o trgovačkim društvima iz 2008. godine ispušten dio rečenice u kojemu je predviđena kaznena sankcija u novcu ili zatvoru do dvije godine. Da, kazne su se, zamislite vi te banalnosti ili tog čuda, izgubile u prijepisu. Suci su se držali krnje rečenice, nećete vjerovati, kao pijani plota. Pazite, za to da je Sabor donio zakon o određenim sankcijama za one koji ne poduzimaju stečaj u slučajevima kada stečaj treba pokrenuti znali su svi zastupnici, ali niti jedan nije predložio da se očita greška ili diverzija kojoj sam više sklon ispravi. Očito da je prijepisna diverzija odgovarala i sucima i stečajnim upraviteljima i vlasnicima, svima osim naravno onima koji su najnemoćniji – radnicima. Dakle, kako glasi odgovor na pitanje koliko je članova uprave ili izvršnih direktora osuđeno zbog nepokretanja stečajnog postupka. Nitko nije osuđen. Onaj tko mi dokaže suprotno vodim ga na ručak po njegovom izboru. Hoćete još jedan non sens? Evo ga. Dogodio se opet u Hrvatskom saboru. Hrvatski laburisti – stranka rada 1. Ožujka 2012. godine predložili su zaključke o stečaju kako bi se spriječila očigledna pljačka trijumvirata – vlasnici, stečajni upravitelji, stečajni suci. Usprkos tomu što se u Hrvatskoj stečaji pokreću tek kada se iz tvrtki iscijedi sva imovina i vjerovnici, a na prvome mjestu su to radnici, ostanu bez ičega. Vlada je zanijekala da postoji nezakonita praksa provođenja stečaja u Hrvatskoj. K tome u toj odbijenici Vlada konstatira da je propisana mogućnost, ali ne i obveza otvaranja stečajnog postupka. Jer članak 4. Stečajnog zakona određuje da se stečaj može otvoriti ako se utvrdi postojanje kojeg od zakonom predviđenih stečajnih razloga. Može se, ali se ne mora. Ne mora čak ni onda kada su utvrđeni neprijeporni razlozi za stečaj – nesposobnost za plaćanje i prezaduženost. Agonija sa stečajevima se nastavlja i u vrijeme Vlade Zorana Milanovića koji će sve ove moje činjenice sramotne za hrvatsko pravosuđe, robovske za radnike pokušati pobiti nekim citatom iz Biblije ili iz života Josipa Radnika. Tko misli ili tko tvrdi da će u svom tom pravosudnom kaosu jednostavna društva sa ograničenom odgovornošću smanjiti migraciju hrvatskih poduzetnika, olakšati građanima ulazak u poduzetnički pothvat i spriječiti obavljanje neregistrirane djelatnosti kao što piše u pojašnjenju prijedlogu dopuna i izmjena ovoga zakona. Da bi jednostavna, ali i sva druga trgovačka društva funkcionirala, ispunjavala svrhu moraju biti ostvareni mnogi drugi preduvjeti. Funkcioniranje pravosuđa je prvo. Što je poduzeto da pravosuđe funkcionira, da bude temelj države, čvrsti oslonac društva, jamac sigurnosti građanima, besprijekoran osigurač poslovnim ljudima. Nije ništa poduzeto, ni R od reforme pravosuđa nije ostvareno. Nije na vrhu zapreka za ulaganje u Hrvatskoj Zakon o radu kao što to kapitalisti žele javnosti poturiti već je u vrhu zapreka pravna nesigurnost, kruta, neefikasna i korumpirana birokracija, hrpa nevjerojatnih potvrdi, dozvola i suglasnosti. Trgovački sudovi su u Hrvatskoj prepreke veće od Mont Everesta. Ali o tome ova vlast kao ni ona prethodna ni da zucne. Da bi jednostavno društvo predviđeno ovim zakonom uspjelo potrebno je uz uređeno sudstvo imati i regulirano tržište. Pitam se što nedostaje d.o.o.-ima? Zašto se ne smanje troškovi osnivanja svih društava? Zašto se ne pojednostavi osnivanje svih trgovačkih društava, a povećaju inspekcije i kontrole? Zašto su bilježničke naknade za promjenu uprave društva sa ograničenom odgovornošću enormne? Probajte promijeniti upravu u društvu. Vidjet ćete koliko ćete morati prije svega ispuniti papira i što sve trebate platiti i koliko trebate platiti kako bi se jedna kasta neopravdano bogatila na račun drugih. Plašim se da će jednostavnim društvima biti još više nesigurnosti kako u pravnom smislu tako i u platnom smislu. Biti će bez inspekcija, bez kontrola, bez učinkovitog sudstva u jednostavnim društvima još više nesigurnosti za radnike. Estonija i Latvija, primjerice dokazuju da je za lakoću poslovanja najvažnije uklanjanje prije svega administrativnih barijera. Te su zemlje u tranziciji 2009. u odnosnu na 2008. imale pad BDP-a za 16%, no nakon što su otklonile administrativne barijere u 2011. su u odnosu na 2010. ostvarile rast 6,3%. Danas su Estonija i Latvija po lakoći poslovanja na 24 mjestu, odnosno 21 mjestu, a Hrvatska je 143 u svijetu. Bez reda u birokraciji, bez ukidanja tone dozvola, mišljenja i potvrda, bez pravne sigurnosti, a po pravnoj sigurnosti je Hrvatska u grdnoj baruštini nemoguć je rast gospodarstva s i bez jednostavnih društava. Ove izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima vraćaju onu u prijepisu zagubljenu kaznenu odgovornost za nepokretanje stečajnog postupka u slučajevima kada se trgovačko društvo suoči sa nelikvidnošću, ali ne zato da bi se tvrtka otjerala u likvidaciju. Suprotno, kako bi se problemi pravovremeno definirali, kako bi se mogao pravovremeno napraviti stečajni plan i kako bi tvrtka nakon nakon toga nastavila sa poslovanjem, kako bi radnici i dalje imali zajamčenu egzistenciju, kako bi država ubirala poreze, a kapitalisti primjereno oporezivani profit. Da bi ove izmjene zakona pripomogle tom poslovnom idealu kojega dokazuju to mnoge zemlje i u najvećoj krizi nije nemoguće ostvariti. Prvo, sve odredbe treba točno prepisati. Drugo, treba ih točno pročitati i precizno protumačiti, te treće treba ih provoditi u praksi. Mi smo do sada činili sve naopako. Zato su nam zakoni bilo točno ili netočno prepisani i tako je svejedno jesu li točno ili netočno prepisana mrtva slova na papiru. Poštovani kolega evo kada ste govorili o pokretanju kaznenih postupaka htio bih vas samo ispraviti da nije istina da nisu pokrenuti kazneni postupci protiv osoba koje nisu kao odgovorne osobe na vrijeme pokretale stečaj. Naime, meni je osobno poznato nekoliko slučajeva u Međimurskoj županiji, ali o kojim slučajevima je riječ reći ću vam u 4 oka, ali nema potrebe da odem s vama na ručak. Hvala lijepa. **Vukšić, Branko (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Pa eto ja bih molio da mi stvarno kažete, možete i u 4 oka, možete napisati, možete navesti te primjere jer ovako mi niste ništa odgovorili kao postoje ali ne smijem vam javno reći. Pa recite.

pozivajući se na praksu iz mislim 100-njak godina ili 50 godina staru govoreći stalno o srazu kapitala i rada. To je i opasno i nepotrebno u 2012. godini u Hrvatskoj, a sam sebi neprekidno skače u usta svaki puta jer s jedne strane poziva na gospodarski rast kao da će se on desiti sam po sebi, a s druge strane govori o tim istim izrabljivačima koji imaju kapital koji eto namjerno rade gubitak, namjerno otpuštaju ljude i nikako ne žele biti uspješni. Dakle, kolega Vukšić morat ćete se odlučiti da li želimo gospodarski rast u Hrvatskoj, tko će biti nositelj gospodarskog rasta. Mislim da će u 21. stoljeću to biti srednji, mali

Sraz kapitala i rada jest star 150 godina i bit će još sljedećih 150 godina i to je prirodno da postoji sraz između rada i kapitala. Međutim, hrvatsko društvo je nesređeno društvo, u hrvatskom društvu radnici u tom srazu između kapitala u srazu sa kapitalom uvijek gube, u hrvatskom društvu se premalo vodi računa o radničkim pravima, o radnicima što nije nikakva novina i što vi dobro isto tako znadete. Nitko ne govori, mi govorimo, kad Hrvatski laburisti govore, govore o zloćudnosti o pogreškama, a ne u suštini o kapitalistima i o radnicima. Kao što vjerojatno ima i loših radnika tako ima i loših kapitalista. S tim da je to u Hrvatskoj u odnosu na ostatak svijeta, u odnosu na ostatak Europe evidentno. I znam ne treba izvoditi slučajeve, sjetite se samo pljačkaške pretvorbe, sjetite se mnogih primjera. Uostalom sad sam vam govorio o "Montaži", o "Industrogradnji", o mnogim poduzećima koje manipuliraju, gdje zapošljavaju u tvrtkama koje nemaju niti kune, nemaju poslovne prostore, imaju možda samo telefonske sprave i na drugim tvrtkama se ubire novac. Takvih primjera imate stotine, Udruga poslodavaca o tome nikad nije otvoreno govorila. Hvala lijepa. Iscrpili smo replike i odgovore na replike. Sljedeći klub je SDP i poštovani zastupnik Peđa Grbin. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege, poštovani gospodine ministre. Bilo je zanimljivo slušati ovu raspravu o Karlu Marxu i njegovom kapitalnom dijelu, ali vratimo se na temu, a to je u ovom slučaju Zakon o trgovačkim društvima. Predmet ovih izmjena, naravno kao što je rekao gospodin ministar, prije svega su usklađenja sa pravnom stečevinom, odnosno direktivama EU određene rekao bih možda sitne izmjene, ispravci i usklađenja teksta zakona o čemu je govorio uvaženi kolega Vukšić i gdje iskreno podržavam njegovu diskusiju koja se ticala kaznenog dijela nepokretanja stečajnog postupka i načina na koji je to kazneno djelo dosada bilo tretirano u hrvatskom pravosuđu, a najlakši opis za to tretiranje je bilo koga briga. I tu kolega u pravu ste. ono gdje niste u pravu to je po mojem mišljenju najvažnija, najbitnija novina koja se uvodi ovim izmjenama i dopunama, a to je uvođenje jednog novog, mada bi bilo preciznije reći i modificiranog oblika trgovačkog društva kapitala, a to je jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću. Prije nekoliko godina kada su se radile izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima nebrojene u nizu najveća diskusija možda je bila ona da li će se temeljni kapital za društvo s ograničenom odgovornošću povećati. Govorilo se o povećanju temeljnog kapitala sa 20 na 50, 100 tisuća kuna ne znam koliko gdje se stvarala jedna rekao bih prividna iluzija da je visina temeljnog kapitala u izravnoj uzročno-posljedičnoj vezi sa mogućnošću trgovačkog društva da izvršava svoje obveze. Ali ona to nije. Trgovačko društvo će biti u mogućnosti izvršavati svoje obveze samo i jedino onda kada poduzetnik koji na tržištu djeluje putem tog trgovačkog društva posluje dobro, kada svoj posao vodi dobro, kada radi dobro. I tu ste također u pravu. Republika Hrvatska uistinu mora smanjiti administrativne prepreke za poslovanje trgovačkih društava, a od nove godine RH to i radi. Što ćemo postići uvođenjem ovog jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću? Pa postići ćemo to da danas svatko tko ima ideju, svatko bez obzira na to da li ima 20, 30 ili 80 godina može otići kod javnog bilježnika i za manje od 1000 kuna sa svim troškovima temeljnog kapitala, sudskih pristojbi, javnobilježničkih pristojbi počne raditi i djelovati na tržištu. Da li će svi oni uspjeti? Naravno da neće. Nikada svi poduzetnici i nisu uspjeli, ali siguran sam da će barem jedan dio od njih uspjeti i svojim radom doprinijeti boljitku naše domovine. Da li će ti poduzetnici moći izvršavati svoje obveze, da li će moći plaćati svoje dugove? Svi neće, nisu nikada ni mogli bez obzira na to da li im je temeljni kapital 10, 20 tisuća kuna, 100 tisuća kuna ili milijardu kuna. Visina temeljnog kapitala sa mogućnošću podmirenja obveza nema veze. Temeljni kapital je prije svega onaj iznos novca koji se u društvo ulaže da bi društvo moglo započeti sa poslovanjem. Naravno da je lakše početi poslovati sa 20 ili 100 tisuća kuna, ali ako poduzetnik ima ideju, dobru ideju, a nema novac onda mu ovime olakšavamo. Na neki način ove izmjene i dopune zakona odgovor su i na primjedbe, odnosno na želje koje su uputili hrvatski obrtnici a to je da im se nakon što je Ustavni sud intervenirao u Zakon o obrtu da se omogući jednostavnije poslovanje na način da ne odgovaraju cijelom svojom imovinom. Oni koji će prihvatiti takav način poslovanja osnovat će jednostavno društvo sa ograničenom odgovornošću ali će tada morati prihvatiti određeni drugi porezni režim i kao što je to ministar istaknuo, morati će voditi računa o tome da zakonske rezerve izdvajaju i da na taj način barem malo omoguće onima koji će s njima surađivati da budu sigurni da će se njihove obveze podmirivati. I konačno odgovorio bih na jedno pitanje, zbog čega je ovaj zakon u hitnom postupku? I to je jednostavno odgovoriti, zbog onih 300 tisuća nezaposlenih u Hrvatskoj. Da li će se svih 300 tisuća riješiti ovim zakonom? Neće, ali riješit će se barem dio. Kada tome pridodamo i druge zakone o kojima ćemo razgovarati na ovoj sjednici a koji se tiču poticanja investicija i poticanja poduzetnika, siguran sam da ćemo u dogledno vrijeme barem malo popraviti gospodarski rast naše domovine. Hvala lijepa. Hvala i vama. Poštovani zastupniče imamo prijavljenu repliku. Poštovani zastupnik Dujomir Marasović. Ja bih gospodinu Grbinu replicirao na način, on se je zapitao što ćemo postići sa ovim uvođenjem društava itd. pa je on rekao da ćemo na neki način smanjiti nezaposlenost. Ja bih replicirao sa ovim zakonom neka on bude ja ću možda dignuti ruku za njega da ne bi ispalo sada da smo protiv pojednostavljenja postupka otvaranja trgovačkih društava itd. izbjeći ću tu kritiku, ali moja replika je gospodinu Grbinu postit će se ništa. Nije danas gospodine Grbin problem otvaranja firmi u Hrvatskoj, no mi imamo problem zatvaranja ovih postojećih i ne možete ovaj smokvin list Vlade za svu promašenu ekonomsku politiku i za sve ono što ne čini za 300 do 400 tisuća nezaposlenih, za smanjenje BDP-a, za povećanje nezaposlenosti, za smanjenje zaposlenosti, znači za sve promašene politike i sve promašene ideje, a ustvari je na neki način smokvin list za bezidejnost Vlade u bilo kom smislu što bi ovu državu povuklo naprijed i izvuklo iz recesije. Tako bacate smokvin list ne samo s ovim, no bacate smokvin list i sa ovom ratifikacijom granica za BiH. pa koga to danas interesira što nama treba osim toga što Milanoviću treba ovakvu jednu glupost ubaciti u hrvatski medijski prostor da bi na neki način skrenuo pozornost zbog potonuća države u ekonomskom smislu i ništa drugo. Hvala za vam za ovo. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Peđa Grbih. **Grbin, Peđa (SDP)** Pa evo bilo je vrlo zanimljivo slušati kako smo sa teme jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću došli na granicu sa BiH. Ali ja ću se vratiti na temu ovog zakona. Možda i je smokvin list ali barem nešto je. Možda se ovime neće riješiti svi problemi koje mi u RH sa nezaposlenima i sa ukidanjima radnih mjesta imamo, ali će se barem neki riješiti. Jel gledajte, neke je stvari preko noći nemoguće ispraviti i upravu ste, najveći problem RH jesu trgovačka društva, obrti, poduzetnici koji se zatvaraju koji prestaju s radom ali ispraviti tu situaciju ne može se preko noći. Trebalo je reagirati na vrijeme, trebalo je reagirati 2007., 2008, 2009.kada su neki kao nojevi zabadali glavu u pijesak. I da, moramo po tome reagirati i da točno je moramo radi po tom pitanju više nego po bilo čemu drugome. Ali da ste na vrijeme reagirali i da ste na vrijeme radili bilo bi nam svima lakše. I onda možda ne bi morali posezati za ovime što vi nazivate smokvinim listom. Hvala vam lijepa. Hvala i vama poštovani zastupniče. Sljedeći klub je kluba HDZ-a i poštovana zastupnica Ana Lovrin. Izvolite poštovana zastupnice. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre sa suradnicom, kolegice i kolege. Evo mi danas imamo na plenarnoj sjednici raspravu o Zakonu koji nosi oznaku PZE dakle europski zakon koji kaže da se ovim prijedlogom prijedlogom zakona naš zakon usklađuje sa europskom stečevinom i kao takav sukladno saborskom Poslovniku ima odredbu da ide u hitni postupak bez glasovanja o tome. No evo ja sam se potrudila pa sam pregledala i zbrojala da od 49 predloženih članaka izmjene i dopuna zakona 18 dakle manje od polovice se odnosi na usklađivanje sa europskom pravnom stečevinom. Ostalih otprilike 27 članaka odnosi se na ispravak zakonskog teksta odnosno na usklađenje termina pročišćenog teksta sa prethodnim izmjenama i dopunama kojima su pojedini termini izmijenjeni ali nije to dosljedno učinjeno u svim člancima zakona što je naravno trebalo učiniti. I jednako tako kao i pojašnjenje određenih odredaba zakona poglavito onoga o kaznenoj odgovornosti onih koji ne pokrenu stečaj kada su se za to stekli zakonski uvjeti što je također trebalo učiniti. Dakle kada pogledamo ovaj zakon pola je usklađenje sa odredbama direktiva EU o čemu gotovo da nemamo i što ovdje raspravljati jer smo to dužni učiniti. To je doduše dobro jer se te odredbe odnose na to da da se postupak pripajanja pojednostavni i da se pojeftini što također treba pozdraviti. I ono na odredbe kada se može uskratiti obavijest obavijest dioničarima dakle da to može biti samo onda ako za to postoje opravdani poslovni interesi, interesi zaštite povjerljivih podataka itd. dakle u neku ruku se uvodi princip da uskrata obavijesti mora biti iznimka a ne pravilo. To je stečevina EU i o tome nemamo raspravljati što. O ispravcima također nemamo raspravljati što, ali ono o čemu imamo što raspravljati i zato mislim da bi bilo dobro da je ovaj zakon u tom dijelu male izmjene ali to je de facto ono što je izmjena o kojoj se uopće može raspravljati, članka kojim se u Zakonu o trgovačkim društvima uvodi novi oblik, a to je jednostavno društvo sa ograničenom odgovornošću. U ta četiri članka se govori o tvrtci društva takvoga, govori se o tome da se smanjuje temeljni kapital, odnosno obvezni temeljni kapital za takvo društvo na 10 kuna i minimalni ulog od 1 kune, da se ograničava da takvo društvo može imat samo jednog člana uprave i tri osnivača i da se određuje da ono mora obavezno unositi četvrtinu dobiti u rezerve. Teško se usprotivit nečemu što se naziva ili što se kaže da će pokrenuti gospodarski oporavak i smanjiti nezaposlenost u Hrvatskoj. Jednostavno je teško to ne podržati. Ali ono o čemu bismo mogli raspravljat i što bi da je ovaj zakon u tom dijelu išao u dva čitanja i predlagatelj mogao onda iz rasprave čut i akceptirat možda u konačnom prijedlogu jest to to da li se ove dobre namjere koje ne možemo osporit, da li se one ovim izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima zaista i postižu. hvalevrijedan je svaki napor koji bi pridonio gospodarskom oporavku i zapošljavanju. Čuli smo da je jedan od razloga da se smanji i spriječi migracija poduzetnika i spriječi siva ekonomija. Pa ja vas zaista pitam ovdje da li će zaista nekog spriječit u migraciji da ode osnovat trgovačko društvo u neku drugu zemlju 20 tisuća kuna, da ne može naći 20 tisuća kuna temeljnog kapitala, a kani se bavit nekim poduzetništvom pa bi onda zbog toga otišao recimo u Mađarsku, čini mi se da tamo postoji to jednostavno društvo, da ga osnuje u Mađarskoj pa se onda vrati i posluje kroz podružnicu u Hrvatskoj. Jednostavno ja to ne mogu vjerovati. Dakle, imamo još nešto što bi da je ovo u raspravi u dva čitanja mogli dobiti podatke i mogli usporedit dakle ovaj predloženi oblik novog trgovačkog društva sa postojećim sudionicima u pravnom i gospodarskom prometu, a to su društva s ograničenom odgovornošću i obrti. Ne zaboravimo, kada se osniva trgovačko društvo ono prema drugima odgovara svojom imovinom koja je unijeta u društvo i temeljnim kapitalom. Obrtnik odgovara svojom cjelokupnom imovinom za obveze svoga obrta. Društvo kakve god obveze stvori odgovarat će samo onim što je unijelo u društvo. Ne govorim sada o građanskoj odgovornosti za naknadu štete koju je eventualno moguće podnosit tužbe i naplaćivat se od osnivača, ali naravno to je druga priča. Stoga, a čuli smo i kroz ovo zasjedanje Sabora upravo predstavnike Ministarstva financija, aktualnog Ministarstva financija koje je predlagalo upravo suprotno, a to je da temeljni kapital trgovačkih društava treba obvezni temeljni kapital treba povećavat upravo zbog toga da bi se pojačala odgovornost i ozbiljnost poduzetnika u poslovanju. I stoga smo na odboru i pitali predstavnika predlagatelja da li su izvršene konzultacije sa drugim ministarstvima, ovdje poglavito mislim Ministarstvo financija i Ministarstvo gospodarstva, koji su to ulazni pokazatelji, koliko je bilo naznaka iz sfere gospodarstva da ljudi ne mogu pokrenut svoje poslove zato što im je prevelik iznos od 20 tisuća kuna temeljnog kapitala i troškovi osnivanja od 3-4 tisuće kuna kako smo čuli ministra. Nismo dobili taj odgovor stoga nismo sigurni da ova intervencija u jedan ozbiljan zakon, a to je Zakon o trgovačkim društvima uvođenjem mogućnosti osnivanja društva sa 10 kuna temeljnog kapitala i 1 kunom uloga će bit baš onaj okidač i pokretač i zamašnjak gospodarstva. Nama se to ne čini. Jučer smo čuli premijera koji nam je u odgovaranjima na pitanja da ga ništa ne pitamo o gospodarstvu pa ga niti ne kritiziramo, a da se on ubija nešto pokrenut da teško ide, a mi čak niti da ne kritiziramo. Evo ne kritiziramo, samo ukazujemo na sve dvojbe predloženih izmjena. Ono što držim potpuno neprimjerenim u ovom prijedlogu, premda se i to obrazlaže smanjenjem troškova prema poduzetniku, ali apsolutno držim da nije pravi način, a to je da kada jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za koje vrijede posebne zakonske odredbe dosegne iznos temeljnog kapitala od 20 tisuća kuna onda ono postaje zapravo obično, da tako nazovem obično društvo s ograničenom odgovornošću na koje će se primjenjivat zakonske odredbe Zakona o trgovačkim društvima za društvo s ograničenom odgovornošću, ali će ono imat pravo ostaviti dalje u tvrtci oznaku da je ono jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću. To jednostavno držimo nedopustivim iz razloga što upravo Zakon o trgovačkim društvima određuje što je obavezni sastojak tvrtke, što u tvrtci mora bit naglašeno. Kroz tvrtku društva sa ostalim sudionicima u pravnom i gospodarskom prometu daje osobna iskaznica te firme, dakle zato su zakonom i predviđeni obvezni sastojci tvrtke. U ovom slučaju će se dogodit da ono što u tvrtci stoji da ne odgovara stvarnom stanju. Dakle neki sudionik u poslu, u poduzetništvu, u pravnom prometu iščita u tvrtci naziv jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću i ono kaže na njega se primjenjuju onda te zakonske odredbe, njegov kapital temeljni je ispod 20 tisuća kuna itd., to nije tome tako nego ono zapravo ima veći kapital, primjenjuju se druge odredbe ali to se u poslovnom i pravnom prometu neće znati. Upozoravam i na mogućnosti zloporabe. Nisam imala vremena analizirat bi li tu bilo nekog interesa ili ne, ali činjenica da postoji mogućnost da onda, zašto bi netko osnivao društvo sa ograničenom odgovornošću sa 20000 kuna kapitala i većim troškovima. Može svatko osnovat jednostavno društvo sa ograničenom odgovornošću, sa oslobađanjem od javnobilježničkih pristojbi sa vrlo malim sudskim pristojbama i onda vrlo brzo prerasti u društvo sa ograničenom odgovornošću. Nema nikakve obveze preoblikovanja, prema tome s manjim troškovima. I to može biti recimo na dobrom tragu da se što više ljudi počne samo zapošljavati, baviti, otvarati poslove itd. Ali onda ne vidim razloga za izmjene u ova četiri članka i uvođenje novog oblika. Onda se jednostavno članak, čini mi se 389. koji regulira koliki je minimalni temeljni kapital mogao izmijeniti na način da se 20000 kuna zamijeni sa riječju recimo 500 kuna ili 200 kuna i sve bi na taj način bilo riješeno. Dakle, pojednostavnili bi cijelu proceduru i izmjena i dopuna, a i snalaženja ljudima između toliko oblika trgovačkih društava. I na kraju bih još upozorila budući da se Odbor za zakonodavstvo nije očitovao, pa nismo čuli hoće li biti podnijet amandman o kojemu smo na odboru razgovarali, a ja sam evo to predložila i uočila. Dakle, uz članak 4. predloženih izmjena jednostavno jednu nomotehničku čini mi se nespretnost gdje se predlaže da se izmijeni članak zakona zato da bi se uskladio izvornik teksta i objava u elektroničkom obliku "Narodnih novina", pa smatramo da to moraju moraju učiniti same "Narodne novine", a ne mijenjati zakon da bi se doveo u sklad sa izvornim tekstom. Evo to stvarno upozoravamo predlagatelja da bi trebalo riješiti. Evo i na kraju još jednom ponavljam, premda bi trebalo pozdraviti svaku namjeru za jačanje gospodarstva i poduzetništva dvojimo da su ovakve izmjene i dopune ovoga i dopune ovoga zakona pravi način da bi se to postiglo. Ono što čini mi se guši poduzetnike danas u Hrvatskoj i na što treba obratiti pozornost o tome smo nešto već čuli. To je svakako administracija, birokracija, količina potvrda i izvadaka koje treba donijeti, a koje bi se vrlo lako trebale i mogle i po važećem zakonu o upravnom postupku morale pribaviti po službenoj dužnosti u svakom državnom uredu koji je uredujući za pojedinu stvar. Dakle, to je prva stvar. Rekla bih nezainteresirana i spora birokracija. Porezna presija koja je svakim danom sve veća i veća i pravna nesigurnost koja je osnovna kočnica poduzetništvu, a to je da se ništa ne može dugoročno dugoročno planirati i ništa ne može biti sigurno, a za poduzetništvo i poslovanje je svakako to bitno i najvažnije. Hvala. Hvala i vama poštovana zastupnice. Sljedeći klub je Klub HDSSB-a u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Josip Salapić. **Salapić, Josip Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Sabora, gospodine ministre sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je raspravi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima. Na početku rasprave klub HDSSB-a smatra da kod ovog zakonskog prijedloga prije svega ne treba biti pesimističan. Ako nešto unosi optimizam, ako nešto u svojim odredbama zakona omogućava nova zapošljavanja, smanjenje nezaposlenosti, omogućuje prije svega smatramo ovdje mladim ljudima da krenu u prvi poduzetnički pothvat. Ne možemo smatrati da je jednostavno društvo sa ograničenom odgovornošću nešto što bi moglo značiti u samom startu neki veliki poduzetnički pothvat i biznis. Sve je danas je vrijeme u kojemu živimo rizik, pa tako i pokretanje poduzetništva, poduzetničkog pothvata je rizik. Onaj koji stvara ideju, onaj koji sa svojom idejom izlazi na tržište,

koji se uplaćuje u cijelosti u novcu, najniži nominalni iznos od jedne kune. To je nešto što je dakle za one prve korake u poduzetništvu dobro. Ono što je ministar najavio i to isto podržavamo, a to je da će se uz ovaj zakonski prijedlog morati donijeti još niz drugih zakonskih prijedloga, a prije svega ovi koji se tiču javnobilježničkih pristojbi, pristojbi, sudskih pristojbi, troškova objave u "Narodnim novinama". Dakle, to nije samo ovaj trošak od 10 kuna i jedne kune nego to povećava te troškove na nešto oko 750 kuna, možda i više. Dakle, ono što je nekad bilo 5000 kuna i 20000 kuna ovim zakonskim prijedlogom se smanjuje i omogućuje se ljudima koji nemaju dovoljno sredstava da svoje prve poduzetničke korake ostvare evo sa ovim izmjenama zakona. Da to nije novina u Europskoj uniji govori da je ovo europski zakon, usklađivanje sa europskim direktivama u ovom dijelu koji se odnosi na trgovačka društva, izmjene i dopune zakona koje su po direktivama Europskog vijeća i Parlamenta bile potrebne unesti u zakonski prijedlog. To je također, dakle europski zakon a da se spriječi bojazan da bi se naši mladi ljudi, poduzetnici i ljudi sa poduzetničkim idejama nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju mogli okrenuti ka nekoj drugoj zemlji da se za jedan euro osnuje ovo jednostavno društvo sa ograničenom odgovornošću. Ovo je bila i naša zakonska obveza da ovakav zakonski prijedlog damo u saborsku proceduru. I dakle, ulaskom Hrvatske u Europsku uniju da svi građani i naše zemlje budu jednaki pred svim europskim zakonima, a to je i intencija ovoga zakonskoga prijedloga da se izjednačimo sa pravima građana Europske unije. Ako taj biznis bude ostvario značajne korake i prihode, ako se temeljni kapital poveća na ono što smo do sada zakonom predviđali za društva sa ograničenom odgovornošću na 20000 kuna to će društvo prerasti u takvo društvo i to je po ovom zakonu, dakle predviđeno i utemeljeno. Ako taj biznis ne bude dobar, ono što se mi bojimo, bojimo se da, vidimo da je i veliki interes na trgovačkim sudovima za osnivanje ovih društava, da taj zamah ne bude u prvom trenu velik, a kada dođe do problema danas nije teško pokrenuti s obzirom na gospodarsku situaciju biznis da ne bi došlo do naglog propadanja takovih jednostavnih društava sa ograničenom odgovornošću pa da se ljudi nađu u nekom stanju besperspektivnosti. dakle kao zastupnici u Hrvatskom saboru, ono što je naša obveza, a to je da zakonskim prijedlozima koji su pred nama pa tako i ovim stvaramo pozitivno gospodarsko i poslovno okruženje. Ono što je problem hrvatskoga društva to nije problem samo ove ove Vlade danas nego problem svih Vlada do sada. To su problemi naše velike birokracije, naših velikih prohtjeva i zahtjeva kada se osnivaju i obrti i društva s ograničenom odgovornošću i ovo jednostavno trgovačko društvo to povećava opasnost da se dakle i interes u ovom prvom trenutku smanji, veliki porezi, prirezi, doprinosi, različita članstva u gospodarskim komorama, različite naknade također stopiraju inicijativu i mogućnost ovih pothvata. Pa to je ono što je pred nama i to je ono što klub HDSSB-a podržava. Da ono što je najavljeno u programu Vlade u Planu 21 da će biti smanjena nezaposlenost, da će se poduzetnicima omogućiti nove investicije, novi zamasi da to zaista tako i krene. Ono što mi zajedno svi moramo bez obzira tko sjedi u Vladi podržavati, a to je da se u Hrvatskoj smanjuje nezaposlenost. Da ni ovaj zakonski prijedlog nije bajka toga smo svjesni jer ne može ovaj mali zakon sa 50-ak članaka usklađivanja s europskim direktivama i zakonima EU smanjiti smanjiti broj nezaposlenosti u ovom zamahu koji očekuje ljude koji će se prvi naći u koracima da ostvaruju svoj biznis. Pred nama su mnogi problemi, mnogi zakoni, mnoga nova rješenja koja ćemo morati donijeti da bi zaista ovaj jedan mali zakon bio zakon zamaha za nova zapošljavanja. Sve ono što će smanjiti broj nezaposlenih na biroima, sve ono što će ljudima koji danas završavaju škole i fakultete omogućiti pokretanje neke nove inicijative, novoga biznisa također treba podržati. Ovo što se ovim zakonom regulira dalje, a to su promjene koje se tiču kaznene odgovornosti i progona onih koji nisu društva koja su nelikvidna prijavili za stečaj to također treba podržati, ali treba istaknuti opasnost i pozivati da ta ta zakonska odredba vrijedi za sve. Mi smo dosad ponekad imali problema s državnim tvrtkama kada se poduzeća nađu u nedoumici što sa 150, 170, 200 radnika pa da se nađu upravo u koliziji sa interesima sindikata, bojazni da će ljudi završiti na ulicama od bojazni od pokretanja stečaja. Tako se i osobe koje su bile odgovorne nađu u kaznenom prekršaju, nađu pred kaznenim progonom, a nalaze se na vagi između jednih i drugih. Dakle, ovo što smo donijeli kao i europsku obvezu treba biti jednako za sve. Zakone treba provoditi i podržavati na način da ljudi koji odgovorno obnašaju svoju dužnost ne mogu se naći pred problemima ako društvo dođe pred nelikvidnost i stečaj, svi zakoni moraju biti u Hrvatskoj jednaki za sve. Klub HDSSB-a u ovom trenutku ovaj zakon podržava u onom dijelu u kojemu se omogućava zapošljavanje i inicijative i dakle mogućnost da mladi ljudi krenu sa prvim poduzetničkim pothvatom, a ono što je naša bojazan to je da se, evo pozivamo i Vladu i odgovorne osobe i ministarstvo, da se ovim drugim zakonskim prijedlozima koji su okvir i za ovaj zakon pronađu nova rješenja kako bi taj trošak zaista bio trošak koji je predviđen ovim zakonom kako bi se taj poduzetnički zamah zaista ostvario. Zasada to možemo reći slobodno ne može samo napraviti ovaj zakonski prijedlog nego nas čeka puno posla, puno novih zakonskih rješenja, puno usklađivanja s europskom praksom i propisima da bi zaista mogli reći da će jedan od ovakvih zakona smanjiti nezaposlenost i biti neki veliki poduzetnički pothvat. svima onima koji će ići prema ovakvim idejama dajemo potporu i podržavamo sve ono što će se smanjiti broj nezaposlenih u Hrvatskoj. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. U ime Kluba zastupnika HNS-a stajalište će iznijeti poštovani zastupnik Srđan Gjurković. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre, kolegice i kolege. Dakle, danom pristupanja RH u EU sva trgovačka društva osnovana u drugim državama članicama djelovat će slobodno na području RH bez potrebe ustrojavanja zasebnih organizacijskih oblika ili osnivanja tvrtki u RH. To je i u preambuli da tako kažem ovoga zakona. Usklađenje je zakona sa EU, ali ono što je ključno nije to samo usklađenje to je stvaranje uvjeta, to je ono što ova Vlada koalicijska kontinuirano radi od dolaska na vlast, stvaranja uvjeta za kvalitetnije poslovanje, za konkurentnost i ne samo za tzv. smanjenje nezaposlenosti jer vi možete administrativno smanjivati nezaposlenost, statistički, ali ključno je da se povećava zaposlenost. Malo i srednje poduzetništvo, a posebno malo, je 98% ukupnog poduzetništva, odnosno prihoda

250 tisuća zaposlenih je u malom poduzetništvu. Ovim zakonom osim usklađenja zaista se otvaraju uvjeti da na najjednostavniji način osnivaju se tvrtke, jednostavna društva s ograničenom odgovornošću koja omogućavaju samozapošljavanje u prvome redu, a nakon toga naravno i razvoj i zapošljavanje drugih. Treba napomenuti da ovaj zakon kao i većina zakona koje ova Vlada predlaže ovome Domu i koji ovaj Dom je većinom i usvojio vezane su za potpore i šireg su aspekta nego samo zakon i ništa drugo. Što ovaj zakon nakon osnivanja jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću još omogućava u skladu sa drugim zakonima koje smo donijeli ili zakonima koji su pred ovim pred ovim Visokim domom koji će biti na ovoj plenarnoj sjednici zasjedanja. Nemojmo zaboraviti potpore za samozapošljavanje u tvrtkama su 24 tisuće 198 kuna. Dakle, svi oni koji budu sa 10 kuna i vjerojatno 750 kuna cca kad se smanji javnobilježnička tarifa moći će koristiti sredstva samozapošljavanja od 24 tisuće 198 kuna na godinu. To je potpora. Plaćanje doprinosa na plaće za zapošljavanje na 2 godine znači oslobođenje plaćanja doprinosa ako se zapošljava na 2 godine novozaposlenih u ovim tvrtkama isto tako je nešto što je ova Vlada osigurala. U pripremi je i mogućnost baš za ovakve tvrtke uzimanja najma u državnim zgradama, odnosno u poduzetničkim inkubatorima za jednu kunu. Dakle, ovaj zakon sam po sebi on je sam po sebi dobar, on je sam po sebi odličan. On stvara uvjete, on stvara prostor za razvoj, prostor posebno za samozapošljavanje, a naravno i za svaku poduzetničku inicijativu i viziju u kojima zaista treba malo sredstava. Ali kad nadopunite sredstva koja se osiguraju za samozapošljavanje, kada nadopunite to sa HAMAG-ovim kreditima HBOR-ovim kreditima kada usvojimo zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja koji za one koji su spremniji za veće poduhvate, koji će moći dobivati i potpore još veće i oslobođenje od poreza na dobit onda dobivamo jedan paket u kojem ovaj zakon nije klasično usklađenje sa EU, on je samo benefit ulaska u EU, benefit mogućnosti da možemo ovdje osigurati građanima i građankama Hrvatske da zaista se bave poduzetništvom, a da im država osigurava u ovom trenutku maksimalne uvjete. Naravno, uvjeta nikada dovoljno, povoljnosti nikad dovoljno ali sa zatečenim stanjem kojim smo imali i sa svim ovim zakonima i uvjetima koje stvaramo možemo slobodno reći skoro razlika u nebu i zemlji. Naravno ono što je bino da nam se ne ponavljaju situacije koje su nam se događale devedesetih kod otvaranja jako puno firmi pa je dolazilo do situacija u kojima oni nisu niti radili kako treba niti plaćali i ostavili su jako su jako velike dugove, dosta striktno se utvrđuju i obaveze i reguliraju uvjeti i uplate uloga za preuzete poslovne udjele, zakonskih rezervi, postupanja u slučaju nesposobnosti plaćanja. To je ono na čemu ova Vlada izuzetno vodi računa i u kojoj će primjenjivati sve striktne potrebite mjere. Naravno i odgovornost uprave onakva kakva je i u društvima sa ograničenom odgovornošću i sa Zakonom o financijskom poslovanju koji će biti uskoro ovdje pred saborskim zastupnicima. Regulirat će se sve one odgovornosti i obaveze koje su vezane za nelikvidnost i nesolventnost. Naravno ovaj zakon pojednostavljuje i rad dioničkih društava i odgovornosti i način rada dioničara i odlučivanje, pojednostavljuje procese, osigurava i unapređuje mogućnost preko interneta informiranja ali i obaveze da se to koristi tehnološki što u svakom slučaju nije ono što bi često se događalo klasični europski zakon usklađenje jer ga usklađujemo. Ovo je zakon koji unapređuje, ovo je zakon koji ne samo mora se smanjiti nezaposlenost, on mora povećati zaposlenost. Klub HNS-a podržava ovaj zakon. Hvala Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa evo kolega Gjurković drago mi je da ste i vi spomenuli ovu i sjetili se nekih problema u privatizaciji. Naravno da treba sve ono što je dobro podržati, ne zaboravimo i bivšu vladu gospođe Kosor i ministri ovdje sjede da je i bivša vlada jednako tako poticajnim kreditima i poticajnim sredstvima uložila nekih 4 milijarde kuna. Međutim, istina i je dobro ste to naveli treba se bojati tvrtki kćeri. Npr. gospodin Čačić kada je išao u privatizaciju Coning-a on je osnovao 5 tvrtki kćeri. '93.godine Coning je vrijedio 114 maraka maraka za to da je on kupio pa je 5 kćeri o ostao je stvarno, revizija je našla, ostao je dužan 117 milijuna kuna tada ali je to otišlo u zastaru. Još je 57 milijuna kuna poreza ostao dužan i to je otišlo u zastaru. I doista o tome treba voditi brigu da neki tako koji su stručni u svojim takvim manifetlucima ja bih rekla to ne naprave nego stvarno da se da šansa mladima i perspektivnima i da doista oni ostvare sve ono što su i htjeli kroz svoj biznis i da imaju svoju zaradu ali da se naravno svakako Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Gjurković. firmi najčešće dioničkih društava sa ograničenom odgovornošću kada u vrijeme HDZ-ove vlasti ste intenzivno otpuštali i slali u mirovinu, zato imamo danas probleme u hrvatskome društvu gdje su ljudi da bi zaradili kruh morali osnivati firme i nisu znali s njima upravljati. Zbog toga sam i naglasio da nam se ne dogode takve stvari da upozorim da smo mi svjesni činjenica koje se događaju. A ja znam da vi obožavate gospodina Čačića pa da stalno spominjete njega, a pokazalo se da je on više nego uspješan bio i gospodarstvenik i ministar. Hvala. Hvala lijepa. Time smo iscrpili listu prijavljenih klubova u Hrvatskom saboru za raspravu o ovoj temi. Prelazimo na raspravu u trajanju od 10 minuta pojedinačnu. Prva je poštovana zastupnica Martina Dalić. Izvolite poštovana zastupnice. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa ja bih ustvari na ovaj problem željela pogledati iz jedne druge perspektive u odnosu na onu koju su isticali i govorili gotovo svi govornici, ta je perspektiva ustvari što je i gdje je na određeni način prepreka bržem hrvatskom rastu i konkurentnosti. Jedna od njih je svakako i vrlo se često ističe lakoća i brzina osnivanja novih poduzeća i novih trgovačkih društava. Tu se onda u različitim publikacijama ističu nekakvi brojevi dana, osobno skeptična sam u egzaktnu vjeru u taj broj dana ali ono što je ipak relevantno jest usporedba u odnosu na druge države s kojima se mi na neki način mjerimo s kojima konkuriramo i gdje taj proces traje u Hrvatskoj duže nego u nekim konkurentnim državama. I kaže se onda to je to je jedna razvojna prepreka i kako bismo povećali konkurentnost gospodarstva moramo se pozabaviti tim pitanjem. Ja mislim da ovo ovdje rješenje koje se predlaže ustvari ne mijenja ništa na stvarnosti te konkurentske prepreke, nego upravo suprotno u pravni sustav uvodi još jedan oblik koji će ga dodatno zakomplicirati i dodatno stvoriti nedoumice u stvarnosti. Zašto to govorim? Zato jer kapital u ekonomskom smislu služi na neki način kao jamstvo vjerovnicima i svim onim protustrankama u ekonomskom procesu. Nema ekonomske razlike u tome smislu između veličine kapitala od 10 kuna i veličine kapitala od 20 tisuća kuna. Niti jedan niti drugi ne daju neko posebno snažno jamstvo onima sa kojima takva firma radi i surađuje. Ja stoga mislim da onda bi bilo puno bolje da se ovom problemu pristupilo na hrabriji i radikalniji način i da se jednostavno reklo da će se u Hrvatskoj moći osnovati tvrtka, društvo s ograničenom odgovornošću sa 10 kuna kapitala, a da se napor zakonodavca usmjerio u razrješavanje onoga što je još potrebno obaviti u tome postupku, a potrebno je obaviti mnogo toga, obići raznorazne institucije i još uvijek sve to zajedno dosta dugo traje i da biste to obavili morate platiti odvjetnika. Držim stoga da se samo otvaranjem mogućnosti osnivanja društva sa temeljnim kapitalom od 10 kuna neće postići efekti koji se žele nego se u pravni sustav uvodi još jedan oblik, još jedan instrument, ali se oni stvarni problemi koji se u području osnivanja društava i koji obeshrabruju pojedince da se toga posla prihvate i dalje ostaju neriješeni. Jer govorilo se ovdje naravno i o potrebi, kolega Gjurković je govorio da treba paziti da onda ta društva uredno posluju. A naravno, treba paziti na ona koja imaju 20 tisuća kuna jer u ekonomskom smislu nema razlike u snazi i položaju tih društava tih društava na tržištu. Zato ne bih dalje duljila nego bih se založila i predložila da kada se otvaraju teme koje se tiču pitanja konkurentnosti, one su brojne, one su važne, da onda idemo i sa stvarnim, pravim i rješenjima koja će u stvarnosti stvarno nešto promijeniti. Ovo nisam sigurna da će donijeti efekte koje se želi jer svi problemi koji su vezani uz otvaranje društva za 20 tisuća kuna više-manje ostaju i ovdje. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovana zastupnice. Na vaše izlaganje prijavljena je replika. Poštovani zastupnik Stjepan Milinković, izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolegice Dalić, vi ste govorili o perspektivi, gledanje s jedne i druge perspektive i u tom dijelu uistinu nemam što dodati, ali ja ove dobre namjere gledam iz perspektive sela. Ovdje se ulažu ajmo reći napori da se osiguraju radna mjesta, da se stvore radna mjesta i tome se nema što prigovoriti jer svako radno mjesto je nemjerljivo bogatstvo u svakom slučaju. Ali želim reći da na našem selu u ovim okolnostima nebrige za sela, nebrige odgovorno tvrdim se događa nešto posve drugo, a to je da evo obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su isto na neki način poduzetnici, mali poduzetnici kojih preko 100 tisuća ima, svakim danom propada. Svakim danom jedan ili dva OPG propadaju. Cijena mlijeka nije na 2,43 koliko je bilo govoreno kada je ministar pregovarao o mlijeku. Mlijeko je 1,70 kuna. Svaki dan jedno i dva, tri obiteljska poljoprivredna gospodarstva propadaju i jedno ili dva ili tri ili pet radnih mjesta. Odgovorno tvrdim da je u ovom područje poljoprivrede bilo potencijala za 50 tisuća radnih mjesta koja će se izgubit ovom nebrigom, tu je bio potencijal i tu se trebalo ulagati napore i brigu da se stvore i očuvaju radna mjesta. Naravno, pozdravite su ove namjere da je dobro radno mjesto osigurati, ali želim na ovom mjestu reći da je jedno područje zanemareno gdje se dakle nije vodila adekvatna briga i da je sa tim postupcima izgubljen izgubljen značajan broj radnih mjesta, naravno uz ove klimatske promjene, sušu itd. koje će u daljnjim okolnostima još pogoršati. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Nije prijavljen odgovor na repliku, ali ja ću konstatirati da ste se na vrijeme sjetili problema. Vrlo na vrijeme. Bolje ikad nego nikad kolega. … /Upadica se ne razumije./… Je, hvala lijepa. Sljedeća rasprava je rasprava poštovanog zastupnika Đure Popijača. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Pokušavajući u prijedlogu ovoga zakona zaista pronaći odgovor na pitanje što je smisao ovih izmjena i čime bi eventualno ovaj zakon mogao pridonijeti poboljšanju uvjeta poslovanja hrvatskom gospodarstvu, povećanju konkurentnosti i konačno gospodarskom oporavku, zaista uz najbolju volju mi to nije uspjelo. Jedina argumentacija koju nudi predlagatelj odnosi se naime na brigu o tome da naši poduzetnici neće pohrliti u inozemstvo otvarati tvrtke zbog nižeg iznosa temeljnog kapitala i nadalje, pokušava se sugerirati da će ovaj zakon spriječiti obavljanje neregistrirane djelatnosti. Kada se nešto ovako tvrdi u obrazloženju razloga donošenja zakona još jednom se potvrđuje da očito ova Vlada nema veze sa stvarnošću. Ono što je naime ova Vlada učinila za vrijeme evo ovog mandata od 9 mjeseci hrvatskom gospodarstvu bojim se da ja nepopravljivo i uz mnogo ozbiljnije gospodarske mjere, a kamoli ovakvim kozmetičkim zakonima ili kao što je već spominjano i prihvaćeno od strane vladajućih, evo smokvinim lišćem. Nažalost, posljedice Vladine gospodarske politike su očite: pad bruto društvenog proizvoda -2,1, pad industrijske proizvodnje, pad potrošnje, pad investicija, pad izvoza, rast nezaposlenosti, rast inflacije i dramatičan pad standarda hrvatskih građana. To je nažalost rezultat odnosa ove Vlade prema hrvatskim poduzetnicima. Stoga tvrditi da će se ovim zakonom spriječiti migracija hrvatskih poduzetnika je u najmanju ruku smiješna. Poduzetnici koji u Hrvatskoj još pokušavaju održati svoja poduzeća praktično vegetiraju i posljednjim naporima održavaju glavu iznad vode i to upravo zahvaljujući pogoršanju poduzetničke klime koja se događa unazad nekoliko mjeseci. No konstatacija da će hrvatski poduzetnici bježati iz Hrvatske je čak djelomično i točna, ali ne iz razloga manjeg iznosa temeljnog kapitala potrebnog za otvaranje poduzeća već zbog nepodnošljivog odnosa ove vlasti prema hrvatskom gospodarstvu. Rast troškova poslovanja, porezna presija, rast pravne nesigurnosti ključni su razlozi zašto je danas u Hrvatskoj teže i rekao bih i opasnije biti poduzetnik nego ikad. I to su razlozi zbog kojih danas hrvatski poduzetnici svakako razmišljaju gdje pronaći ugodnije i prihvatljivije investicijsko poduzetničko okruženje. Isto tako je teško povjerovati da je netko ozbiljno mislio kada je napisao u obrazloženju da će ovaj zakon evo citiram: "spriječiti obavljanje neregistrirane djelatnosti" Dakle, želite reći da kada izglasate ovaj zakon neće više biti sive ekonomije. To zaista nema veze sa stvarnošću. Svakodnevno smo svjedoci gašenja obrta, srednjih i malih poduzeća, dramatičnom porastu broja nezaposlenih koji dolaze upravo i najviše iz realnog sektora, odnosno srednjeg i malog poduzetništva i ugašenih obrta. Pa kako to mislite da će otvaranjem poduzeća za desetak kuna temeljnog kapitala bilo što promijeniti? Zar zaista mislite da će obrtnici koji zatvaraju obrte pohrliti otvoriti jednostavno poduzeća ili će zapravo jednostavno otići u sivu zonu. Prestati raditi sigurno neće. Obrtnici, mali i srednji poduzetnici zatvaraju svoje poslove zbog neizdrživog pritiska države, a to na žalost ovim zakonom ne možete promijeniti. Dakle, umjesto da se Vlada počme konačno baviti stvarnim problemima hrvatskog gospodarstva ovakvim se kozmetičkim zahvatima zapravo želi ostaviti dojam neke velike brige o hrvatskom gospodarstvu. Na žalost, zbog rezultata ovakve politike naši građani već plaćaju nepodnošljive cijene. Hvala lijepo.

o ovome zakonu koji istina na prvi pogled obećava, ali prije svega mislim da kao što su to moje kolege govorile do sada kozmetičke izmjene određenih zakona neće pridonijeti razvoju gospodarstva. Naravno da ću biti sretan ako to tako bude, ali činjenica je pokazala da sve one kozmetičke izmjene koje su bile ili koje će biti ne pridonose razvoju gospodarstva nego samo populizaciji određenih ministarstava, Vlade itd. Šta reći prije svega ne želim govoriti o ovim kozmetičkim izmjenama. Mislim da ovdje danas svi skupa se trebamo baviti nečim drugim i govoriti kako i na koji način ostvarit gospodarski rast u svakoj jedinici regionalne, lokalne samouprave i na koncu i na razini države Hrvatske. Svjesni smo da u današnjem vremenu evo i prošla Vlada i ova Vlada pogotovo pokušava učiniti puno toga kako bi i na koji način zabilježili rast u gospodarstvu. No, poštovane kolegice i kolege, koliko god Vlada čini napore kako bi i na koji način ostvarili pozitivnije rezultate doista pogotovo u zadnje vrijeme nam se ne događaju ma baš nikakve promjene. Svjedoci smo, a govorili smo i prije o teškom stanju prije dvije, tri godine da nas je doista zadesila svjetska i ekonomska kriza, pa je Vlada koja je danas u poziciji, a koja je prije bila u opoziciji negirala i rekla kako to nije istina, kako je nesposobnost prošle Vlade i njenih ministara i koji su isključivi krivci. Pa da li kolegice i kolege danas možemo isto govoriti takvim rječnikom, a i sam premijer je jučer rekao kao kako si mi to dopuštamo izgovarati pojedinci pojedine riječi upućene prema pojedinim ministrima, prema premijeru, a samo u takvom kratkom vremenskom periodu od prije 7, 8 mjeseci zaboravili smo kako je to opozicija nazivala i prošlu Vladu i kakvim je sve pogrdnim riječima, odnosno kakve je sve pogrdne riječi upućivala prethodnoj Vladi. Zar mi nemamo danas pravo reći kada govorimo o trgovačkim društvima i općenito o poticanju gospodarstva u Hrvatskoj da je prošla Vlada u drugom i trećem kvartalu zabilježila rast BDP-a, da je u 4 kvartalu to bilo negdje na granici. Da li nemamo pravo danas reći kada govorimo o poticanju gospodarstva da ova današnja Vlada provodi jednu represivnu politiku nad gospodarstvom uvodeći razno razne poreze, doprinose. Zar nemamo pravo reći da je ova današnja Vlada gurnula ruku u svačiji džep od nas sviju i da uzima sve što može uzeti. Da li poštovane kolegice i kolege možemo danas govoriti da je to politika poticanja gospodarstva, ako danas u sezoni kada smo imali najmanji broj nezaposlenih u proteklim godinama bilježimo rast nezaposlenosti. Ako ministar financija kaže da mu je blagajna puna, a broj nezaposlenih sve veći. A šta možemo očekivati u trećem kvartalu nego pad, a u četvrtom bojim se i progovoriti. Istina i sam sam osjetio na svojim leđima ovu krizu koja je nastala od prije tri, i zato to govorim što upravo osjećam, ne govorim politički, nego se bojim jednostavno kako ćemo završiti treći kvartal, kako ćemo završiti četvrti kvartal. znate danas je veliki problem ne u plaćanju, nije problem da tvrtke ne plaćaju jedna drugoj. Poštovane kolegice i kolege danas je problem nema posla, nema investicija, a mi provodimo represivnu politiku u gospodarstvu i kako ćemo i na koji način dozvat, prizvat, dovest bilo kojeg investitora izvana ako imamo ovakvu represivnu politiku i ako se prijetimo i onima građanima koji su do sada nešto i poduzetnicima koji su do sada nešto stvorili u svome životu da će debelo to platiti zato što imaju. Svaka čast neka se provode zakloni za sve one koji su ukrali, koji nisu na legalan način priskrbili svoju imovinu. Ali provoditi ovakvu represivnu politiku i hvalit se kako danas imamo punu blagajnu. Pa naravno da imamo. Podigli smo PDV, oporezovali sve živo što se može oporezovati, deficit pitanje da li ćemo ga zadržati na onoj razini kojoj smo planirali, jer evo jučer je bilo riječi samo o bolnicama. Pa mi evo, ja polazim od svoje bolnice u Požeško-slavonskoj županiji. 5 milijuna kuna će ove godine imati gubitak, a bolnica je, to je jedina bolnica valjda u Slavoniji koja je pozitivno poslovala sve protekle godine. Pa postavljam pitanje onda ako će to biti 4 ili 5 milijardi na koncu godine odakle će ministar financija namiriti upravo ta sredstva koja nedostaju? Pa namirit će ih morati upravo iz svoje blagajne i na koncu će imati deficit. Jer nema sredstava osim ako ćemo prodati državnu imovinu pa iz te imovine namiriti to što fali, ja sam samo naveo jedno ministarstvo, gdje su druga ministarstva? A hvalimo se kako ćemo zadržati deficit. Pa na koji način ćemo zadržati deficit? Da ne govorim o svim onim ljudima u jedinicama lokalne, a evo govorimo i regionalne uprave u svojoj županiji koji se vesele problemima u pojedinim tvrtkama jer je to ne znam čovjek iz HDZ-a, a da istovremeno ništa ne poduzimaju kako bi i na koji način pomogli tome gospodarstvu osim što nikada nisu zapošljavali nijednog čovjeka, nikada dali plaću niti jednom čovjeku. Ali istovremeno znaju pametovati, znaju provoditi represivnu lokalnu politiku prisilne naplate prisilnih inspekcija jedna za drugom. I naravno da su poduzetnici ogorčeni. Mi imamo slučajeve da u poduzeća koja posluju, koja nisu blokirana nikada bila svakodnevno dolaze razno razne inspekcije samo zato što su ti ljudi iz HDZ-a. I pitam vas sve I pitam vas sve skupa i odgovorne u Vladi RH da li su to poticajne mjere koje će zadržati stabilnost hrvatskog gospodarstva i da li su to mjere koje nam daju nadu da će i BDP i ukupni prihodi bit povećani? Ja sam siguran, poštovani prijatelji, dok se god ovakva porezna politika represivna iza vrata koja se ne vidi, a osjete ju svi oni ljudi poduzetnici koji priskrbljuju, koji imaju veliki broj zaposlenih, dokle god se ne prestanu radovati oni koji žele da pojedine tvrtke propadnu samo zato što su drugačije orijentirani neće biti dobro. I zato i predlažem i siguran sam da je bitno da ova Vlada konačno shvati ako želi nešto poticati neka potiče, ali da ovakve kozmetičke mjere radimo da umjesto 20 tisuća bude osnivanje tvrtke 10 kuna ma to u ovome trenutku nije uopće bitno. Poštovane kolegice i kolege u ovom trenutku je najbitnije kako i na koji način zadržati sve one zaposlene u svim tvrtkama da opstanu, a kako ćemo zaposliti nove ljude to je neka budućnost. A danas je najbitnije voditi politiku kako i na koji način pomoći onim tvrtkama pogotovo koji su u problemima da opstanu i da zadrže svoje ljude. Ta politika poticanja danas je jako bitna i tu se moramo fokusirati. A svakako i na nove mjere, ali siguran sam da nam treba još dosta vremena jer to najbolje pokazuje i pad BDP-a, a sigurno i sve ono što će se u budućnosti događati ako ne bude pravih poticajnih mjera. Hvala vam lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Na vaše izlaganje imamo prijavljene 3 replike.

dosta činjenica u vašoj raspravi se slažem. Naime, postoje brojni primjeri koji potvrđuju ono što ste vi govorili. Evo jedan od tih je je zapravo izjava da se dobro puni državni proračun, odnosno državna riznica. Pa ja mislim da zaista kada se pogledaju potezi, dosadašnji potezi ove Vlade u kojoj je zapravo teret punjenja državnog proračuna prebačen na teret građana i sa PDV-om i sa svim ostalim poskupljenjima i svima ostalima onda je vrlo lako na taj način puniti državni proračun što bih rekao i moja pokojna baba Pejuša ona bi znala isto napuniti državni proračun na ovaj način. Najava jednog od ministara da će doprinos za zdravstvo sa 14% biti 12%, a da će se taj manjak u zdravstvu namiriti sa porezom na nekretnine, odnosno imovinu od nove godine evo je drugi primjer da kažem kako se zapravo prelijeva iz šupljeg u prazno. Dakle, idemo uzeti, dakle dati 2% nekakve olakšice poslodavcima, ali ćemo ta 2% uzeti opet od građana. ovakvom politikom niti su zadovoljni poslodavci, a još manje građani RH koje sustiže ove jeseni, a pogotovo od nove godine silni namet ili kako bi rekli u Bosni namet na milaje, a turski harač je bio samo 10%. Ne znam koje smo mi više ovako da kažem i tko je ova Vlada, kakvog je predznaka ali 10% i 25% koliko je sad PDV je zaista velika razlika. Hvala lijepa.

Pa gledajte, Vlada dakle već predlaže da će opet na teret građana od njihove imovine uzeti 2%. Ali neće to biti dovoljno, znate. Gledajte, ako smo mi u zdravstvu, a tu je govorio i gospodin Milinović, već sada imamo značajne gubitke u našim bolnicama koje su dosada izuzetno dobro poslovale pa to će vam biti 5 milijardi na koncu ove godine. I gledajte, odakle će to Vlada uzeti? Dakle oni će reći, mi ćemo zadržati deficit jel' tako, deficit neće biti veći, a 5 milijardi samo u zdravstvu pa namirit će se iz prodaje imovine koju planiraju prodati i imovina će upravo i Croatia osiguranja i Poštanske banke u potpunosti otići u potrošnju. Toga smo sigurno svjesni. I zato se danas protivimo upravo prodaji državne imovine jer znamo da je i prije 2001. godine kolega je govorio kao što ste vi prije napravili? Pa čekajte jel' 2001. godine bila vlast SDP-a? Pa što ste vi napravili tada? Prodali dionice INA-e 25 plus 1 dionicu i sa tim Ovdje ćemo sad isto malo krenuti sa Croatiom, sa HPB-om i za 3, 4 godine ćemo je prodati u cijelosti. Ali, ono što želim reći ne može se ova proračunska rupa namiriti bez ovoga što sam rekao prodaje nečega ako istovremeno želimo zadržati deficit onako kako smo rekli. Prema tome, ili na teret građana ili prodajom državne imovine. Pa kakva je to budućnost i kakva je to poruka onim mlađim ljudima koji žele živjeti u Hrvatskoj? Ostat ćemo bez imovine, ništa nećemo imati, sve ćemo rasprodati. I što ćemo nakon 10 godina kad više ama baš ništa ne budemo imali prodati, kako ćemo onda uopće funkcionirati? Hvala lijepa. Sljedeća replika je replika poštovane zastupnice Đurđice Sumrak. Izvolite poštovana zastupnice. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Lucić slušala sam vas pozorno i upravo ovo što ste govorili naravno da treba poduprijeti sve da se ide u cilju zapošljavanja i novih radnih mjesta. Međutim danas u Hrvatskoj vlada strah od toga da li se je ova Vlada koalicijska u stvarnosti očistila u svojoj u svojoj svijesti od nekih negativnosti, a to evo primjer je nedaleko Sisačko-moslavačka županija. Županica je otvorila dva trgovačka društva, zaposlila je dva direktora i dva pomoćnika, nema ni prostora nema ničega ali u novinama je pisalo mali doduše tekst jer naravno mediji su nisu baš da se to jako objavi. Pitali su gospodina koji je kao direktor tog trgovačkog društva što on radi što je njegovo radno mjesto, on je rekao pa eto ja telefonom to obavljam od nekuda, doduše još ništa nije obavio ali on je ušao u proračun i županije ušao i u državni proračun ušao je u džepove svih nas Hrvata, dakle to je nešto bez pokrića. I zanima me zašto inspekcije ne rade svoj posao? I oduvijek me zanima da pročitam u novinama kako je Vlada naredila istragu oko toga. Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Franjo Lucić. **Lucić, Franjo (HDZ)** Ja sam upravo u svom izlaganju i govorio o toj represivnoj politici dakle turanje ruke u džep sa državne razine u džep svakog građanina kako fizičke tako i osobe koja dolazi iz realnog sektora. I siguran sam da takve mjere ne mogu biti poticaj razvoja. Ako želimo poticati gospodarstvo, a kažem imamo danas na razini regionalnoj, lokalnoj upravo one ljude koji su tako glasni a istovremeno nikada nisu provodili takvu politiku da bi zapošljavali da bi davali osobne dohotke ali istovremeno danas koče razvoj pojedinih tvrtki i žele pod svaku cijenu i uništiti pojedine tvrtke. Naravno da smo i svjedoci ovdje kolega pogotovo kolege iz HNS-a Richembergha koji je vikao harač rajo, harač rajo. A šta bi mi danas trebali govoriti obzirom da je ovakva politika podizanja samo PDV-a a da ne govorim o drugoj represivnoj poreznoj politici, pa mi bi doista trebali ispjevati pjesme. A vidite A vidite da mi opet nismo takvi niti nasilni niti represivni kao što je to kolega u proteklom mandatu bio. Nema ga danas pa bih ga pitao šta bi mi trebali i kakve bi mi danas pjesme trebali ovdje spjevati novoj Vladi, pokazivati nove brojeve telefona itd., itd. Mislim da će najnoviji nažalost broj telefona biti u 4.kvartalu kojega nećemo moći ni pročitati. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Treća sljedeća replika je replika poštovanog zastupnika Stjepana Milinkovića. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Lucić vi ste spominjali problematiku bolnica. Pa nemojte misliti da je i kod mene bolja situacija što se tiče bolničkoga sustava i zasigurno je potrebito ovdje izraziti zabrinutost jer gotovo i nema bolnice koja nema teškoća u poslovanju a svakim danom je sve teže. Pa smo svjedočili i u ovim ljetnim mjesecima u jeku turističke sezone da su neke imale probleme sa nedostatkom lijekova i ostalih potrepština. Zasigurno da ovaj problem da ova namjera ajmo reći 2% od smanjenja doprinosa da je imala određenu viziju. Nije polučila, ali je prouzročila drugi problem, prouzročila je problem u zdravstvenom sustavu. To nema govora. Drugi momenat i ova namjera mjera koja se govorila o zapošljavanju pripravnika isto da će to biti jedna revolucionarna mjera nije polučila rezultat to je činjenica. Ali u zdravstvu postoji još jedan problem, a to je problem zaposlenika u zdravstvu. Ovih dana svjedočimo što se događa sa medicinskim sestrama pa kako će biti situacija sa medicinskim sestrama a i liječnici su digli svoj glas, sindikat liječnika da isto tako upozoravaju na određene probleme. mjestu istaknuti da je problem zdravstva uistinu velik ne samo bolnica nego cijelog zdravstvenog sustava i mislim da u tom dijelu treba pozornost tom području posvetiti i rješavati ga naravno na vrijeme da ne dođe do onoga o čemu ste vi govorili. Hvala lijepo. Hvala i vama. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Franjo Lucić. **Lucić, Franjo (HDZ)** Ja sam upravo i želio kolega istaći problem u zdravstvu iz razloga što dolazim iz Požeško-slavonske županije i gdje imamo tri bolnice. Imamo županijsku bolnicu u gradu Požegi koja je i u prijašnjem sustavu izuzetno dobro poslovala, imamo bolnicu u Pakracu i Rehabilitacijsku bolnicu u Lipiku koja evo posebno u Lipiku izuzetno danas dobro posluje a isto tako i u Pakracu. jednostavno smanjivanjem 4% ukupnih prihoda našim bolnicama dakle gdje je opet sa razine ministarstva rečeno uzet ćemo vam toliko i vi morate toliko kažete uštediti. Ali ja poznajem doista rad bolnice u Požeško-slavonskoj županiji koja je svoje uštede dovela na minimum. Nema više mogućnosti za nikakvim uštedama a samo takvom opet kažem represivnom politikom mora se uzeti. Dovodimo u poziciju da sutra nećemo imati za lijekove i od nečega što je dobro napravit ćemo loše. Ja samo to želim argumentirati i reći da to nije dobro i da takva politika, a govorimo danas o politici i poreznoj, govorimo o trgovačkim društvima govorimo da nije dobro jer od nekud ćemo to morati namiriti. Ali istovremeno ne možemo to i namiriti to i namiriti a da ne povećavamo na taj način deficit ili da ne prodamo imovinu koju imamo. Od nekud te novce moramo stvoriti ili od nekoga uzeti ili prodati ili povećati deficit. O tome govorim. Nije dobra takva doista jedna represivna politika gdje je rečeno uzimam vas, a vi sada sebe namirite uštedite. U nekim bolnicama možda postoji ušteda, a u nekima ne postoji jer one koje su radile do sada dobro treba im omogućiti da rade i u budućnosti dobro i da se razvijaju na onaj način kao što su se to razvijale i do danas. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Idemo sa raspravom dalje. Sljedeći je poštovani zastupnik Ivan Šuker. Izvolite poštovani zastupniče. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine ministre sa suradnicom. Dakle u vremenima kada svi trendovi i i pokazatelji koji nam govore kakvo je stanje u gospodarstvu u RH bilježe izuzetno negativne brojke Vlada je poslala u Sabor jedan zakon kojeg je teško ne podržati, da se razumijemo. I svatko normalan svatko dobronamjeran će svaki zakon koji nudi nekakvo bolje gospodarsko okruženje, veću konkurentnost hrvatskog gospodarstva podržati. Međutim, nažalost uvijek postoji taj veliki ali. Da li će sa ovim zakonom se iole pomoći da se promijene svi ovi negativni trendovi koji su u Republici Hrvatskoj pred kojima Vlada naprosto žmiri. Jer gledajte, predsjednik Vlade je nas optužio jučer da nismo htjeli govorit o gospodarskim temama. Ovo je prva gospodarska tema o kojoj raspravljaju zastupnici u Hrvatskom saboru. Kao što vidim baš ne postoji velika želja kolega iz Kukuriku koalicije da govore o ovom zakonu. Zašto, pa zbog svih ovih negativnih trendova. Međutim gospodine ministre, ako ste željeli riješiti ovaj problem, za rješavanje problema brzog otvaranja tvrtki ili lakoće otvaranja tvrtki u Republici Hrvatskoj vi već imate alate koje možete savršeno primijeniti jer ovih 20 tisuća ili je 20 ili 10 ili 50 ona je da kažem dragom Bogu svejedno. Onaj tko će se bavit značajnijom djelatnošću taj sigurno mora imati veća sredstva i bez problema će otvorit tvrtku, a mladima koji kreću u nekakvu da tako kažem djelatnost gdje nisu potrebna niti značajnija financijska sredstva se treba pomoć. Međutim, ako želite postići ono što vi navodite u obrazloženju zakona onda imate instrument koji daje rezultate o Ministarstvu financija, ali o vašem ministarstvu ne daje rezultate. To je osobni identifikacijski broj. Jer ovo sve s čim se hvale kolege iz Ministarstva financija to je posljedica OIB-a koji je uvela, koji je ostavila bivša Vlada sa jasnim ciljem da se napravi upravo ovo što se događa. Međutim vi dobro znate da to možete iščitati iz onih svih materijala na kojima su sudjelovali vaši prethodnici na sastancima oko OIB-a, da ovo brzo otvaranje tvrtki bez problema možete riješit s OIB-om. Praktički Visoki trgovački sud koji registrira trgovačka društva sve ove podatke, a to je najveći problem za otvaranje trgovačkih društava jer poduzetnici moraju obići niz kancelarija, budući poduzetnici, da bi pribavili sve potrebne dokumente, može Visoki trgovački sud povući putem OIB-a. Dakle to je jedna stvar. Druga stvar, zar vi stvarno mislite da je 20 tisuća razlog da poduzetnici bježe iz Hrvatske, a uvođenje poreza na kapitalnu dobit nije razlog. Znate vi koji je to odnos iznosa koji treba netko platiti. To je, naprosto ne možete ga izmjeriti. Da li je porezna presija rezultat i pravna nesigurnost da netko otvori tvrtku ovdje ili ondje. Ako uzmete tri osnovna razloga da netko investira negdje, dakle jedno je pravna sigurnost, drugo je stabilnost porezne politike i treće je politička stabilnost. Mi ovdje ove dvije, dva ključna momenta nažalost nemamo. Zašto, sad ću vam to elaborirat zašto. Zato što upravo ide prema vašem ministarstvu i to sam govorio da se razumije dok sam bio ministar u Vladi. Prema tome, neću reći da je to sad nastao problem, to je problem koji Hrvatsku tišti i još prije '90.-tih godina. Dakle jedno su stečajevi, a drugo je naplata. U onom trenutku kad se u Hrvatskoj dogodi da ako vi tužite nekoga za nešto što je bjelodano da vam mora platiti i kad se sudski postupak završi za 15, 20 dana onda će se veliki broj onih tzv. blokiranih tvrtki naprosto izbrisati. Ali dok sudski sporovi traju po 5, 6 ili 10 godina onda će oni koji ne plaćaju uvijek biti. I ovo što sad govorim nema političkog predznaka, to je problem Hrvatske, bez obzira koja politička opcija bila na vlasti. Drugi problem, stečajevi. Ne može se dogoditi da stečajevi traju po 10, 12 godina. Evo ja ću vam navesti jedan primjer tu blizak, velikogoričko komunalno poduzeće "Velkom", poslano u stečaj 2000., danas je 2012., stečaj nije završen. U međuvremenu osnovane su tri tvrtke koje se bave sa komunalnom djelatnošću i savršeno funkcionira. Međutim, kad oni koji misle osnovat tvrtku vide tako nešto onda im je jasno da bježe od poduzetništva čim dalje. I to je činjenica od koje ne smijemo bježat, to je činjenica koja se konačno mora reći. Isto tako, kad-tad će se u Hrvatskoj netko morati progovoriti koliko imovine je nestalo kroz stečajeve netragom tvrtke koje su u vlasništvu države. Ja se ne želim miješati u poslove pravosuđa da mi ne bi netko prikrpio da ja diram onaj treći stup vlasti. Dakle to su problemi koji tište poduzetnike i o kojima poduzetnici itekako danas razmišljaju. Nije problem otvorit tvrtku, ljudi imaju ideja, ali ih muče ovi problemi. Još dvije stvari koje su ovdje problematične u ovom prijedlogu zakona. Vi kažete da ova društva s ograničenom odgovornošću u trenutku kad budu dobro poslovala neće bit više to nego će biti društvo s ograničenom odgovornošću. Pa netko može imati 100 milijuna kuna prometa, on si ne mora povećati temeljni kapital. Temeljni kapital može ostat i dalje 20 kuna. On ne mora tu svoju imovinu knjižit u temeljni kapital, ne mora, to nigdje ne piše, ni u jednom zakonu, a to su financijski zakoni, to nije Zakon o trgovačkim društvima. Ne mora, on posluje normalno, ima bonitet s osnova svog poslovanja, međutim on svu svoju imovinu ne mora knjižiti u temeljni kapital. Treća stvar, mi u ovom trenutku od ukupnog blokiranih tvrtki u Republici Hrvatskoj 66% blokiranih tvrtki čine tvrtke koje nemaju niti jednog zaposlenog, a mi sad praktički dajemo mogućnost da se takve tvrtke ponovo rađaju i događaju. 62% blokiranih sredstava se odnosi na tvrtke koje nemaju niti jednog zaposlenog i to se isto moglo i trebalo riješiti s OIB-om bez ikakvih problema. To je čisti administrativni postupak. No kad govorimo o pomoći gospodarstvu, o povećanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, ja bih vama samo postavio pitanje gospodine ministre, zar mislite da nakon nekih promjena u Zakonu o porezu na dodanu vrijednost će se u nekim djelatnostima smanjiti broj tvrtki ili povećati broj tvrtki bez obzira na ovaj vaš prijedlog smanjenja temeljnog kapitala. Neće se sigurno povećati iz jednostavnog razloga što uvođenjem nekih novih oporezivanja u sustavu PDV-a naprosto određene tvrtke i ove postojeće koje rade praktički posao im je pao za 30, 40, 50% i nove se neće sigurno otvarati. Porezna presija. Definitivno u Hrvatskoj postoji porezna presija i to je najveći problem. U ovom trenutku u Hrvatskoj se prostom upire u one koji su sposobni i koji su poduzetni. Oni su potencijalni lopovi, oni su potencijalni kriminalci, a Hrvatsku ne mogu izvući investicije iz proračuna. To je potrošan ekonomski model. Hrvatsku može izvući privatni kapital, kako domaći tako i strani, ali naravno po svim zakonima i propisima da ne bi ispalo da ja nekoga štitim ili guram. Ali ako vi stalno nekom namećete nekakvu krinku da je ovakav ili onakav, slušali ste neki dan priču oko Ureda za velike porezne obveznike. Pa u Zagrebu Ispostava za velike porezne obveznike postoji već 7 godina, 7 godina. Samo malo kolegice Fabijančić, možete raspravljati ali samo sa točnim pokazateljima, nemojte ovako dobacivati sa strane, javite se za raspravu pa recite. Dakle, ta ispostava radi i točno se zna što radi. 80% velikih poreznih obveznika je u gradu Zagrebu. Dakle, gospodine ministre uz puno poštovanje i podrška ovome što se predlaže ovdje. Međutim, na žalost ovaj zakon nudi niz rupa kroz koje će se provući oni koji ne misle raditi ovako nego loviti u mutnom. Otvara se prostor sa ovakvim zakonskim prijedlozima. A druga stvar ponavljam u trenucima kad u Hrvatskoj su svi gospodarski trendovi negativni i na žalost s obzirom da sve investicije iz državnog proračuna su obustavljene, gradnje škola i sve ostalo samo da bi se prikazala slika da je proračun u granicama onoga zacrtanog. Imate jednu školu koja se gradi u Velikoj Gorici, već 7 mjeseci na gradilištu te škole 2 čovjeka održavaju gradilište, a ta škola se mogla završiti ove i početkom sljedeće godine bez ikakvih problema jer nisu to tako velika sredstva. Hoćemo govoriti o nekim dionicama autocesta koje su ugovorene, gdje su uvedeni izvođači u posao međutim stoji sve. Dakle, to je pomoć gospodarstvu a ne ovo. Hvala lijepo. Poštovani kolega Šuker, u potpunosti se slažem sa većinom ono što ste rekli u svojoj raspravi. Međutim, jedno se ne slažem. Rekli ste da se ne biste dirali, ne biste miješali u pravni sustav, u pravosuđe se ne biste miješali. Vlast kad pravosuđe ne funkcionira vlast se treba umiješati, treba stvoriti uvjete da pravosuđe funkcionira. Što to znači? Svi smo ovdje ustvrdili da je pravna sigurnost za ulagače u Hrvatskoj katastrofalna. I to svi znamo. U Trgovačkim sudovima samo što ne vise cjenici na vratima. Sve se dobro zna kako se sudi. Ja sam govorio o primjeru Međimurje visokogradnje, 17 godina borbe protiv INGRA-e. Vidimo da je itekako se danas i ta ista INGRA zagovara. Itekako su upletene razne silnice, razni moćnici u tu INGRA-u. 17 godina da se ne može isplatiti radnicima taj novac. O čemu mi govorimo? Ako pravosuđe ne funkcionira treba sve učiniti da pravosuđe počinje funkcionirati. Znači potrebna je reforma. Ako to nećemo napraviti hrvatsko gospodarstvo samo po sebi neće izaći iz krize. Neću citirati gospodina premijera koji citira često Bibliju pa da ne bih zastranio. Znači kapital od 20000 kuna ili kapital, temeljni ulog od 20000 kuna ili temeljni ulog od 10 kuna neće pokrenuti gospodarstvo, neće biti. To je floskula o samozapošljavanju. Kako će se čovjek samozaposlit? O čemu pričamo? Rekao sam 20000 kuna ne treba, možete u stvarima. To nije prepreka. Imamo 1000 drugih prepreka koje su problem hrvatskog gospodarstva, a jedno je pravosuđe. Gospodine ministre, vi dobro sami znate sudski sporovi traju vječno i gospodarstvo ne može bez da se u tu bolnu točku dirne ne može naprijed. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ivan Šuker. Dakle, kolega Vukšiću ja i dalje stojim da nije naše da se miješamo u rad pravosuđa ali da upozoravamo to je ono što trebamo napraviti i zašto sam spomenuo kad sam rekao pravosuđe. Pa iz jednostavnog razloga što u ovoj silnoj sječi prava i primitaka zaposlenih u državnoj upravi, gdje kad sam ja to rekao prije tri, četiri godine onda je to bilo bogohuljenje, da bi danas se pričalo kao to je nešto što se mora napraviti. Između ostaloga po prstima su dobili i suci. I ja sam ovdje u potpunosti na strani izjave suca Turudića, da ako želimo kvalitetan rad sudaca onda im moramo osigurati i materijalna, a isto tako ih se treba platiti za to, ali onda i tražiti odgovornost jer jedno bez drugoga ne ide. A pravna sigurnost je preduvjet za puno ovoga. Gospodarstvo i pravosuđe je nešto što naprosto su prst i nokat, jedno bez drugog ne mogu. I bez obzira koje da tako zakašlja motor crkne. oprostite mi na izrazu ono smeće i jednostavno crkne motor. I to je naprosto što moramo gledati zajedno. Zato sam ja gospodine ministre i svoju raspravu i kolega Vukšiću pokušao usmjeriti da to pokušamo koliko toliko povezati, pogledati sve te nedostatke koji su u ovom trenutku i budite sigurni da za takve prijedloge zakona ćete sigurno imati podršku sigurnu kluba HDZ-a i vjerojatno i ostalih klubova u Hrvatskom saboru. Jer kažem nitko normalan i pametan u ovom trenutku nije protiv nečeg što će pomoći hrvatskom gospodarstvu. Samo pogledajte, sve što je učinila ova Vlada hrvatskom gospodarstvu umjesto povećanog rasta od 0,8, 1,5%, pa 0,8% doveo nas je do pada od nekakvih 2% …/Govornik se ne razumije./… jer statistika može odigrati igru 0,4 plus, minus posto gore. Nitko to neće vidjeti. Prema tome, ono što ste do sad poduzeli je odvelo Hrvatsku u minus. Znači da ste krivo poduzeli. Jer vi ste rekli da temeljem mjera koje ćete poduzeti ćete dovesti do povećanog gospodarskog rasta u Republici Hrvatskoj. Na žalost dogodilo se kontra. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeća replika je replika poštovanog zastupnika Bore Grubišića. Izvolite Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Šuker, ja ću se osvrnuti samo na dvije vaše postavke, a prvi je postavka da već u Zagrebu postoji ured, porezni ured koji se bavi tzv. velikim poreznim obveznicima. Evo u medijima je zaista bila velika, dakle postoji velika medijska pozornost oko osnivanja tzv. prvog poreznog odreda. Tako se to zove za velike porezne obveznike, pa mi nije jasno evo vi tvrdite odgovorno ovdje za saborskom govornicom da već postoji takav ured u Zagrebu. Da, da, e ne partizanski nego porezni odred. Nadalje bih se osvrnuo i na stečajeve o kojima ste govorili. Zapravo i za vrijeme vaše Vlade, a i za vrijeme evo ove naše države, ljetne države, punoljetne Hrvatske stečajevi su zapravo bili rasprodaja. Stečajni upravitelji su u 99,9% bili grobari firme i rasprodavali su ono što su generacije, da kažem hajde pod navodnike radnih ljudi, hajde tako se može reći stjecali niz desetljeća i niz godina. I stečajevi, vrlo je rijedak primjer da je stečaj donio da kažem oporavak i stabilizaciju neke firme. 99,9% to je bila obična rasprodaja, da ne kažem pljačka onoga što su radni ljudi stjecali generacijama. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ivan Šuker. U Zagrebu je preko 80% velikih poreznih obveznika. Isto tako imate jednu, da tako kažem broj, neću govoriti o grupi jer se radi o ljudima, broj inspektora koji su se specijalizirali za kontrolu velikih poreznih obveznika. Jer gledajte, INA-u, HEP ili ovako neke velike tvrtke ne može kontrolirati bilo koji inspektor iz jednostavnog razloga što je tu potrebno veliko, veliko financijsko znanje iz više financijskih sfera. Dakle, takva ispostava postoji u Zagrebu. I sad gledajte, kaže veli samo 5% porezne kontrole je vršeno u velikim ispostavama. Imate 600 velikih poreznih obveznika, a preko 200 tisuća onih koji se kontroliraju. Pa kad u nekoliko tisuća kontrola imate 400 kontrola u velikim ispostavama pa to stavite na 7, 8 tisuća kontrola, ove brojke govorim napamet, normalno da vam to ispadne 5%. Ali kad gledate koliko je iskontrolirano na ukupno onda ćete vidjeti da je iskontrolirano i mali postotak onih malih, a veliki postotak velikih. Ali kažem, bitno je PR-ovski odraditi nešto. Tako isto kad naplatite u mjesec dana 55 milijuna od 50 milijardi to je veliki uspjeh. Ali kolegice i kolege trebate znati da dnevna kamata na 50 milijardi duga vam je negdje oko 20 milijuna. Tako da se taj dug za ovih 30 dana povećao za 600 milijuna s osnova kamate, a naplaćeno je samo 55 milijuna. Ali kažem to je za neke druge sfere. A što se tiče stečajeva, spomenuo sam stečaj jedan, a to je velikogoričkog komunalno poduzeće "Velkom". kad je to poduzeće poslano u stečaj u onoj famoznoj eri stečajeva 2000. to komunalno poduzeće je poslano u stečaj, u stečajnoj masi je bilo i vodocrpilište i vodovodna mreža i kanalizacijska mreža i prečistač i koncesija na šljunak. I vrlo interesantno da nitko u tom trenutku kad je pokretao stečaj rekao da naprosto infrastruktura koju su radili građani ne može biti u stečajnoj masi. I gledajte, danas se sporimo, 12 godina niti su radnici dobili stečajnu masu ono što im i pripada, niti grad Velika Gorica sa Gradom Zagrebom može riješiti problem crpilišta, a isto tako sad su se pojavili i problemi oko tržnog centra koji je tu cijelu priču i zakuhao. Ali da u jednoj jednostavnoj priči, a to je bila jednostavna priča, da se ono što je komunalno maknulo van, a ono što je poslovno ostavilo unutra mogla se priča riješiti bez problema. Ali ja sam samo naveo jedan primjer koji može poslužiti kao eklatantan primjer da su stečajevi nažalost jedan veliki problem u Hrvatskoj, a ponavljam rad i rast gospodarstva i odnos gospodarstva i pravosuđa je kao prst i nokat. I ako to uskladimo onda će biti bolja priča. Kolegice Sobol pa nemojte sa strane. Za sekundu ne budete propali. Hvala lijepa. Jedna obavijest. U Odluci Mandatno-imunitetnog povjerenstva prva točka današnjeg dnevnog reda glasovat ćemo u 15 sati. Molim predstavnike klubova da osiguraju da zastupnici budu ovdje. Sljedeći za raspravu prijavio se poštovani zastupnik Boro Grubišić. Izvolite poštovani zastupniče. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. bit će sutra zgodno u tisku ili u tiskovinama čitati da se tvrtka tzv. jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću dakle može osnovati svaki ili utemeljiti kako god hoćete svaki građanin koji ima 10 kuna i još jednu kunu za poslovni udjel. To je krasan naslov za svaku dnevnu novinu i za medije. Iz tog bi nekako proizlazilo da se daje ili daju velike mogućnosti da građani mogu osnovati, utemeljiti vlastitu tvrtku za ukupno 11 kuna. Zaista kada tako gledamo, kada bismo tako gledali jednostavno onda je to jedan ovaj prijedlog zakona koji nosi čak i oznaku E, dakle europski, zapravo jedan reklo bi se populistički zakon. Širokim, kako bi se to reklo nekada masama, se dopušta i omogućuje da osnuju svoju vlastitu tvrtku. uniji postoji 23 milijuna tvrtki. Od toga 22,5 milijuna tzv. malih i srednjih, ostalo su tzv. velike tvrtke. Kada kažem mali i srednji onda su to one tvrtke koje imaju do 100 zaposlenika. Dakle, ima ih u Europi 22,5 milijuna. Znaju kolegice i kolege koji su na plenarnoj sjednici Parlamenta u Strasbourgu kada je bila rasprava o tome kako da Europa izađe iz krize onda su rekli ovako kada bi svaka od tih malih i srednjih tvrtki zaposlila po jednoga samo, samo po jednoga zaposlenika to bi bilo 22,5 milijuna novih radnih mjesta u u EU koja ima oko 500 milijuna stanovnika. 22,5 milijuna novozaposlenih je velika stvar. Pa pošto mi volimo kititi naše zakonske prijedloge sa oznakom E, a pitam se zbog čega ranije nismo isti ovakav zakon usvojili ili primijenili ako već Europa ima ovakvu direktivu i ovakve nakane i ovakav oblik poticanja poduzetništva i poduzetničke klime eto kako to da mi se ranije nismo sjetili da svaki građanin koji ima 11 kuna može osnovati vlastitu tvrtku? Što stoji iza toga? Iza toga Iza toga stoji 60 papira, dozvola, nadzora i ne znam ni ja čega koje svaki građanin koji želi osnovati i ima 11 kuna mora pribaviti i angažirati odvjetnika najčešće da bi isposlovao to. Dakle, da bi isposlovao ono konačno kada dođe do onog činovnika, službenika u županiji da dobije konačnu dozvolu da mu kaže e sad imaš zeleno svjetlo. Svaki od tih 60-ak, nemojte me hvatati za riječ negdje više, negdje manje, dužnosnika, odnosno službenika kada k njemu dođete, a ja znam to i osobno jer su mi se mnogi žalili kao zastupniku, svaki od tih službenika ga gleda, promatra i promišlja kao neprijatelja, kao nekog kome on mora stati baš na put, a ne promatra ga afirmativno, ne promatra ga sa željom da mu pomogne da što prije dođe do svojih da kažem papira da bi napokon krenuo u posao, u biznis i da bi time zapravo doprinio ukupnom stanju, blagostanju, razvoju gospodarstva u RH u bilo kojem obliku. Zbog toga dakle kada ovakav zakon usvajamo i nitko nije protiv toga da se potakne poduzetnička klima u RH, ali treba vidjeti što se iza brda valja. Još uvijek nisu poduzete nikakve mjere da se ubrzaju postupci kako bi građani mogli doći upravo do osnivanja svoje vlastite tvrtke gdje bi možda, nadam se s obzirom da mi imamo zaista puno ljudi koji su inovativni, koji su kreativni i koji zasigurno mogu pridonijeti svojom kreativnošću, inovativnošću tako da dobro posluju pa čak i u uvjetima poslovanja kada uđemo daj Bože 1. srpnja u EU 2013. godine. Ali evo primjera npr. u Brodsko-posavskoj županiji kada je čovjek prikupio sve papire onda me pitao gdje sada da idem kod kojega od one trojice što rade u županiji da mi da mi odobre tzv. minimalne tehničke uvjete, kojemu od one trojice da idem. Onaj je jedan kaže strog onaj drugi je ovakav, a možda onaj treći bi to odmah isposlovao. Vidite kakvi se problemi rekao bih obične prirode, a ne one takvi problemi ne bi trebali postojati. A pogotovo stoga što je administracija što je broj ljudi u državnim službama u službama regionalne i lokalne samouprave zaista velik. I mogli bi zaista ukoliko bi zauzeli afirmativan a ne nekakav mrki stav prema ishodovanju svih mogućih dozvola mogli bi se ubrzati ovi postupci. Pravosuđe, to bi možda interesiralo gospodina ministra, pogledajte koliko se ljudi žali na ne samo vječnost kako bih rekao sudovanja i vođenja sudskih postupaka. Pa netko kaže Dinamo je vječan, ma vječniji su procesi koji traju na našim trgovačkim sudovima. I onda kada dobiju konačnu presudu ne može se ništa ishodovati. Znam Znam privatne tvrtke koje dobiju presudu da mu je netko dužan toliko i toliko za izvršene radove ali kaže ja s tim ništa ne mogu. Ne mogu se naplatiti, ovaj je promijenio naziv tvrtke, naziv vlasnika itd. problem je u dugotrajnim dugotrajnim procesima u pravosuđu ali i u nekim drugim zakonima koje ćemo morati također mijenjati. Također je bitna i porezna politika. Pa vi sami znate da mnogi sportaši ne samo iz Hrvatske nego iz nekih drugih zemalja zbog velike porezne presije bježe sa svojim prebivalištem sa prijavom pa recimo u Monte Karlo ili Andoru ili neke druge zemlje. Netko je ovdje govorio o primjeru baltičkih država. Kada kažem baltičke države onda jasno mislim na Estoniju, Litvu i Letoniju koje su upravo u onom segmentu pravosudnom ali i poreznom napravile veliki iskorak. I postale su nekada je bila Malezija azijski tigar, danas su upravo te zemlje pribaltičke ili baltičke europski tigrovi u porastu BDP-a u razvoju gospodarstva u standardu svojih građana u stopi zaposlenosti svojih građana. Dakle stvar nije samo u tome da građani osnuju svoju tvrtku za evo ukupno 11 kuna nego niz pratećih zakona i pripomoći središnje države kako u zakonskoj regulativi ali tako u jednoj rekao bih stezi nego disciplini svih onih koji odlučuju o svim dozvolama, odobrenjima i ostalima, a ima ih popriličan broj. Pa i taj broj bi se možda mogao reducirati a ne da ih bude 60 otprilike, nemojte me hvatati za riječ oko 60 da bi se ishodili da bi se ishodili minimalni tehnički uvjeti da netko otvori svoju tvrtku. Dakle i za ovih 11 kuna stoji još 60 papira, plaćanje odvjetnika i niz drugih stvari na koje ljudi nailaze kada žele osnovati svoju tvrtku, bez obzira na njihove dobre namjere tih ljudi u većini ili većma i bez obzira na njihovu kreativnost, inovativnost koju naši ljudi pokazuju i svoje znanje iskazuju kada odu u inozemstvo kada izlažu u inozemstvu, kada se takmiče u inozemstvu na bilo kojim natjecanjima znanja i naši pogotovo mladi ljudi koji bi zaista mogli postići velike rezultate da nema ovolikog administriranja i sporog pravosuđa koji su kočnica razvoja

hvala lijepa. Imamo nekoliko replika. Prvo uvaženi zastupnik Ivan Grubišić. Izvolite. Mi kao nezavisni zastupnici se zalažemo za građansku i etičnu Hrvatsku. Kada kažem građansku onda podrazumijevamo da je demokratska, da je pravna i da je socijalna. A kada govorimo o etičnosti u Hrvatskoj onda smatramo da smo tu u velikom raskoraku sa osnovnim etičnim principima. Ne kradi, ne laži, odgovorno se ponašaj i nemoj griješiti propustom. To nije religijski govor, to je govorio jedne građanske opcije kako bi trebalo urediti Hrvatsku. Ovdje se je danas čulo puno pametnih i jednoga i riječ je o gospodarstvu o društvima sa ograničenim ili

da se ne rade krivi ugovori, menadžerski ugovori itd. sve to spada pod kategoriju etičnosti. Tu smo siromašni i na testu etičnosti mnogi bi od nas i u ovom Saboru ne bi položili pozitivno propis. To sam želio reći da naglasim važnost etičnosti i u demokraciji i u građanskoj državi. Hvala lijepo.

kao rimokatolik slažem s vama da bismo trebali manje griješiti mišlju, riječju, djelom i propustom kako tako kaže naša religija. Međutim ipak pored toga što smo katolici mi smo i Hrvati, a Bruno Bušić je dobro rekao Hrvatska smo mi a vi biste se složili sa mnom, pokazali mnogo grabežljivosti, netolerancije i nekakvih drugih osobina kao narod i gdje su kako je on rekao kako će tek Hrvati guliti svoje ljude Hrvate to će se tek pokazati kada Hrvatska bude imala svoju vlastitu državu. Dakle, između ove zaista religiozne postavke i ono što je rekao Bruno Bušić ima velikih razlika, ali nažalost i jedna i druga su točne. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala i vama. Sada će vam replicirati cijenjeni Branko Vukšić. Kolega Grubišiću, vrlo kratko. Da, u pravu ste, sutra će vjerojatno u mnogim novinama osvanuti naslovi možete osnovati tvrtku za 10 kuna, tvrtka za 10 kuna. Mislim da je možda 10 i onih 750 kuna što treba platiti znači nešto ispod 1000 kuna i neki će povjerovati, oni koji se nisu …/Ne razumije se./… biznisom da stvarno jedan papir ispuniš, odneseš bilježniku …/Ne razumije se./… vi ste točno rekli, onih 60-tak papira. Pokušajte otvoriti pekaru. Što je tvrtka, Što je tvrtka, vjerojatno mislite na tvrtku sa jednim telefonom ili mislite da će se samo zaposliti ljudi u marketinškim tvrtkama i da će prodavati marketing. tome sve ovo što se učinilo s ovim zakonom, što treba pozdraviti sasvim sigurno, kad se olakšava nekome da otvara tvrtke, međutim bez onog da se neki hitrorezova, bez onih svih silnih dozvola koje se treba, oni koji su otvarali tvrtke i koji su tražili neke dozvole znaju što je. I točna je konstatacija, kad dođete među birokrate oni čine sve da vam onemoguće bilo kakav poslovni poduhvat, obeshrabre vas već na prvom šalteru. Ako to nećemo napravit, i još se jedanput vraćam, i ako nećemo napraviti intervenciju ne u sudskom postupku nego da se reformira pravosuđe, nema nikakve šanse ni ovaj zakon ni drugi zakoni niti će se stvoriti poduzetnička klima. Odgovor na repliku, uvaženi Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Kolega Vukšić spomenuli ste hitrorez, to me uvijek podsjeća na perorez, ali gospodin Šuker je dobro iznio jednu činjenicu da je 62% od blokiranih tvrtki one koje se danas nazivaju fax firme. Ne bih ni ja volio, a vjerujem ni vi, da sada ovim zakonom ponovo započnemo sa erom masovnog osnivanja fax firmi koje imaju samo telefon koji radi samo kada je taj koji je prijavio firmu doma, nego upravo ne bi li pojednostavljenjem dakle osnivanja tvrtke, zatim efikasnošću pravosuđa postigli to da ipak od tih firmi koje će se utemeljiti temeljem ovoga zakona da kažem i vrlo jeftino, da ipak dobijemo nekakav napredak poduzetništva. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre, kolegice i kolege. Evo slušam već ovdje mjesecima i često se spominju poduzetnici i gospodarstvo, pa i danas je bilo mnogo riječi. Ja sam bio 21 godinu poduzetnik i moja filozofija poslovanja je bila da svaki dan znam financijsko stanje u firmi. To je bila mala firma, skromno poslovanje, ali mislim da sam radio kako bi morali raditi svi poduzetnici. Ja nijedan dan nisam bio u blokadi, nije dan nisam zakasnio platit porez, nijednu kunu nikome ne dugujem. Evo pred čitavom javnošću ja mogu kazat da nijednu kunu ne dugujem nikome od dobavljača ni državi. Stoga smatram, a što ja kazao i don Ivan, da je najvažnije u poslovanju odgovornost prema državi, prema samom sebi i okolini. Stoga bih zamolio ministra pravosuđa da svi zakoni koji će uslijedit da budu upravo u tom smjeru kako da zaštite odgovorne, poduzetne ljude za razliku od onih koje treba strpat u zatvor. Što se tiče zakona složio bih se, danas je to već i rečeno ovdje da temeljni kapital po meni bi isto morao biti malo veći, ali dobro. S obzirom na veliku nezaposlenost dobro je možda da i kroz ovaj oblik potaknemo poduzetništvo. A kad sam jučer postavio ono pitanje, išao bih u tom smjeru da se osnuje preduvjet da grad, općina i država stvore nekakve prostorne mogućnosti kako recimo kroz ovo jednostavno formiranje firmi bi mogli imat djelovanje učinkovito. Još jednom ponavljam, zamolio bih u ime mnogih koje ja znam, koji su uredno poslovali za razliku od mnogi koji su bili negativci u tom smislu, da zaštitite poduzetnike i da ih ne smatramo kao kriminalce nego kao ljude koji rade na dobrobit ove države, koji na neki način i nas hrane. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala i vama. Više je to bila rasprava nego replika, ali za tu repliku odgovorit će zastupnik Boro Grubišić. Hvala lijepo kolega. zato što na ulaz na svom skladištu građevinskog materijala nije postavio tablu, prometni znak ograničenja brzine kretanja u krugu skladišta od 5 km, dakle 5 …/Ne razumije se./…. Pa mislim tko može brže ići u skladištu građevinskog materijala ja ne znam, ja ne znam može li viljuškar ići brže, ali je čovjek morao platiti 10 tisuća kuna kazne. Takve rigorozne mjere, tako nerazumijevanje ili evo da kažem da postoji opomena pa da se kaže ako u roku od 7 dana ne postaviš prometni znak ograničenja brzine na ulazu u skladište od 5 …/Ne razumije se./… dobit ćeš kaznu. Ne, gotovo, odrezano, nema tu milosti. Pa kako će taj poduzetnik, kad će on zaradit, koliko treba da proda cigle, crijepa, cementa da bi zaradio 10 tisuća kuna. Hvala lijepo. Hvala i vama. Time smo završili pojedinačnu raspravu. Čut ćemo još jednu raspravu u trajanju od 5 minuta u ime kluba HDSSB-a i poštovanog Zorana Vinkovića. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre. Kao što su rekli moji kolege iz HDSSB-a poduprijet ćemo dakle ovaj zakon, ali imajući u vidu da je to samo prvi korak, prvi korak koji će omogućiti mnogima da osnuju svoju tvrtku, ali život tvrtke u svakom slučaju neće ovisiti o ovih 10 kuna nego će ovisiti o mnogim drugim uvjetima o potporama ministarstva preko vladinih agencija. Evo danas je premijer Milanović u Njemačkoj, pa se nadam da će on pitati predsjednicu Vlade Njemačke kako je Njemačka pokrenula gospodarstvo povećanjem PDV-a ili smanjenjem PDV-a. Vjerujem da će dobiti odgovor jer Njemačka je upravo smanjila PDV. Jedan od svakako uvjeta za oporavak hrvatskog gospodarstva bit će i povlačenje sredstava iz Evo jučer smo nazvani polusvijetom, nazvani neznalicama, nazvani plačljivcima, nazvani smo da smo politikanti itd. Gospodine potpredsjedniče Sabora, gospodine ministre pravosuđa čitate li vi zakone koje hrvatska Vlada upućuje Hrvatskom saboru? To sam htio pitati gospodina Leku jer je njegov potpis ovdje, a vezano je upravo povlačenje tih sredstava iz Europske unije, vezano je za prijedlog statističkih regija i onu podjelu na dvije statističke regije koju je hrvatska Vlada uputila prema

Sabora i već je upućeno u dnevnom redu nalazi se još jedan prijedlog Zakona o poticanju investicija, o unapređenju investicijskog okruženja s konačnim prijedlogom zakona. …/Upadica Stazić: Kolega Vinkoviću ja imam samo jednu molbu. Možete li vi bar jednu …/… Možete vi, ali ovo itekako ima veze sa da uputim. Da kažete bar jednu jedinu rečenicu o Zakonu o trgovačkim društvima./… Rekao sam da klub HDSSB-a podržava ovaj zakon. I ja bih vas molio da mi ne oduzimate vrijeme, a shvatit ćete vrlo dobro o čemu pričam kad vam pročitam zakon, dakle koji je hrvatska Vlada poslala u Hrvatski sabor. To trebaju posebno imati na umu zastupnici SDP-a, HNS-a, odredila da po tom zakonu Hrvatski sabor izvijesti ili prvi potpredsjednik Vlade Radimir Čačić, ministar gospodarstva Gordan Maras, ministar poduzetništva i zamjenica, a u tom zakonu koji je usklađen sa Europskom unijom stoji vidi Boga ti karta regionalnih potpora razlikuje tri regije od kojih se za dvije središnja i istočna i Jadranska Hrvatska. Gdje je nestala središnja Hrvatska u onome što je poslano u Europu? Ovo je zakon kojeg je predlagatelj hrvatska Vlada o kojoj ćemo raspraviti za koju minutu. Kakav je falsifikat poslan u Europsku uniju kada ovdje u ovom zakonu stoji da Hrvatska ima tri statističke regije gospodine ministre pravosuđa? Što je ovo? Tko je sada neznalica? Tko je politikant? Tko je polusvijet? Tko ne želi povući novce iz Europske unije? Što je gospodo zastupnici SDP-a? Što je gospodo zastupnici Slavonije? Što je ovaj zakon? Zakon koji hrvatska Vlada predlaže dan poslije onih tirada, o tome da hrvatska ima ne administrativne, nego dvije statističke regije. Ta ista hrvatska Vlada u ovom zakonu predlaže tri statističke regije – središnju, istočnu ili panonsku i jadransku Hrvatsku. To je dopustite prevara svih zastupnika, prevara svih građana, ali isto tako prevara koja je usmjerena na daljnje siromašenje Slavonije i Baranje, a isto tako i Hrvatske i cjelokupnog hrvatskog gospodarstva. Dakle završno. Klub HDSSB-a će podržati, dakle ovaj prijedlog zakona. Ne vidim da će od tog zakona biti novih 300000 radnih mjesta, ali u svakom slučaju treba smanjiti namete koji koji su bili 20000 kuna ili 25000 kuna na ovih simboličnih. Ali sve druge mjere koje su vezane za pomoć gospodarstvu prvenstveno smanjenje PDV-a koji će utjecati na otvaranje radnih mjesta, povećanje potrošnje ali isto tako i proizvodnje, ugledajmo se u Njemačku. A ovo bih molio ako ste ga pročitali koliko Hrvatska ima statističkih regija dvije ili tri? **Stazić,

Hvala lijepa. Naime, nije replika nego dobronamjerna dakle zapažanje da moj kolega Vinković, moj vrli kolega Vinković spominje Slavoniju i Baranju. Ali evo malo je zaboravio u žaru svoga govora koji je odličan i još naš Srijem počevši od Iloka, Vukovara, Bapske, Nijemaca, Apševaca i ostalih. Pa evo Slavonija, Srijem i Baranja i Strošinci tako je na kraju zadnje selo. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara Zoran Vinković. Uvaženi kolega Grubišić, doista ovdje svi zajedno, dakle bez obzira da li smo pozicija ili opozicija moramo donijeti mjere koje će pokrenuti hrvatsko gospodarstvo. Te mjere moraju biti usmjerene ka otvaranju novih radnih mjesta. Kao Hrvatska moramo pokrenuti i postupak povlačenja sredstava iz Europske Međutim, u namjeri da povučemo što više sredstava iz Europske unije nitko zastupnike ne može nazivati polusvijetom, politikantima, neznalicama itd. itd. No, ja doista ne znam tko u Hrvatskoj danas vlada – hrvatska Vlada koja je jučer pričala o 2 statističke regije ili hrvatska Vlada koja danas predlaže u Zakonu o poticanju investicija, o unapređenju investicijskog okruženja 3 statističke regije, a vezane su i za potpore koje su usmjerene ka oporavku hrvatskog gospodarstva. Dakle, jučer je postojala samo prema riječima predsjednika Vlade, prvog potpredsjednika ministra Grčića samo dvije statističke regije. Postojala je Panonska i postojala je Jadranska Hrvatska, kontinentalna. Danas u ovom zakonu postoji središnja Hrvatska, dakle tu je Varaždin, Zagreb. Tu je i jadranska Hrvatska i tu je i istočna Hrvatska. Tko vara građane Hrvatske neka sada odluče, na izborima neka odluče. I danas je vidljivo tko govori istinu, tko je politikant, tko je neznalica. To sigurno nismo mi zastupnici iz Slavonije i Baranje, zastupnici HDSSB-a. Jer sva ova odluka i podjela statističke regije je usmjerena na daljnje siromašenje Slavonije i Baranje. …

Gospodine potpredsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Dakle, ja bih prvo se izjasnio o amandmanu Odbora za zakonodavstvo koji nam je pismeno predan. Dakle, mi ga prihvaćamo u cijelosti. Drugo, ne ulazeći sada u ove sve dijelove rasprava koje se tiču općeg stanja u pravosuđu i gospodarstvu samo nekoliko napomena. Dakle, vrlo brzo će biti u ovom Saboru neki zakoni koji će se ticati pravosuđa i postupanja postupanja tako da onda ćemo imati priliku raspravljati o tim konkretnim stvarima. Što se tiče ovog zakona kao što smo rekli on ima tri segmenta, ovaj prvi europski usklađenje s direktivama zapravo nije bio sporan tijekom rasprave. Ja ću onda početi od kraja. Treći segment je zapravo uvođenje reda, ono o čemu ste govorili. Dakle, to je stvar da prema sadašnjoj sudskoj praksi uprave društva s ograničenom odgovornošću ne odgovaraju za nepokretanje stečaja u roku određenom zakonom. U ovom trenutku ono što ste postavili pitanje pokrenuto je 148 postupaka podnesene prijave za nepokretanje stečaja, 45 presuda je doneseno, od tog su 43 osuđujuće. Dakle, to je sadašnja situacija. Situacija nije dobra i zato idemo s ovom intervencijom i ono što je bilo dosada mi s ovim mijenjamo. Dakle, sa donošenjem ovog zakona postojat će i ta kaznena odgovornost. Neće više biti dvojbeno u sudskoj praksi da li odgovara ili ne odgovara uprava društva s ograničenom odgovornošću. Dakle, to je ono što donosi ovaj zakon. Što se tiče ovog segmenta koji se odnosi na jednostavna društva s ograničenom odgovornošću on je samo dio paketa i nadovezujem se na ono što se spominjalo u raspravi. Pred vama će biti i Zakon o financijskom poslovanju, bit će izmjene Stečajnog zakona, bit će izmjene Zakona o parničnom postupku. Dakle, čitav niz zakona kojima će se urediti ovaj segment. Ambicija ovog zakona nije sređivanje odnosa u cijelosti nego samo otvaranje mogućnosti osnivanja jednog novog jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću, poticanje ljudi koji imaju ideju da na jednostavan način izađu na tržište i okušaju se u poduzetničkoj sferi. Osvrnuo bih se ovdje i na ono što je rečeno o tome o postojanju birokratskih prepreka, o potrebi ubrzavanja postupka što je apsolutno točno. Međutim, ovaj zakon i to donosi. Ako ste pogledali zakon vidite da je u prilogu izjava o osnivanju koja zamjenjuje 4 druga dokumenta koji sada trebaju. Dakle, ovaj zakon i na to djeluje. Mi danas imamo mogućnost osnivanja društva s ograničenom odgovornošću u roku od 24 sata, ali se ne primjenjuje. Ovaj zakon će potaknuti i primjenu toga zato što očekujemo upravo u segmentu ovog društva za 10 kuna da će se primjenjivati taj način osnivanja elektronski, znači gdje je moguće u roku od 24 sata. Dakle, to su sve stvari koje donosi ovaj zakon. Što se tiče imigracije poduzetnika to on sam po sebi neće spriječiti, međutim zemlje u EU koje nisu donijele ovakve zakone doživjele su migraciju. Dakle, razlog više da idemo s ovim. Što se tiče utjecaja na registriranu ili neregistriranu djelatnost ne možemo sve sprječavati, ne možemo na sve utjecati represijom, ali ako vi nekom omogućite da on uđe u poduzetništvo na jednostavniji način, jeftinije onda je logično i za očekivati da će biti manje neregistrirane djelatnosti. Upravo zato što se smanjuju prepreke i zato što se pojeftinjuje postupak. Dakle, to je ono što se donosi ovim zakonom. Ovaj zakon kao što sam rekao on ide u paketu sa zakonom kojim će se smanjiti pristojbe i kojim će se pojednostaviti ovaj dio koji ljudi koji ulaze u poduzetništvo sada plaćaju državi, to će se pojeftiniti. To će biti pred vama sljedeći tjedan. Dakle, to je ono što donosi ovaj zakon. Evo, ja ne bih dalje duljio. Ja se zahvaljujem svima na potpori zakonu. Evo, to je to. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala i vama ministre. Imamo jednu repliku, poštovana zastupnica Martina Dalić. Hvala lijepo. Pa gospodine ministre niste mi ustvari odgovorili na pitanje zašto je potrebno imati dvije vrste društava s ograničenom odgovornošću kada i jedan i drugi u ekonomskom smislu zahtijevaju vrlo mali iznos kapitala? Zašto se onda ne predlaže jednostavno radikalno rješenje društvo 10 kuna, osnujte brzo, radite ljudi. Dva društva zakomplicirat će sustav. Vi ste pravnik, vi puno bolje od mene znate kako će to izgledati u pravnom smislu, a kako će izgledati u ekonomskom smislu pa rezerve. Pa koliko će njemu trebati da dođe od 10 kuna do 20 tisuća kuna? Pa ako ikakva gospodarska djelatnost ima smisla pa to je pitanje znači jednog obračunskog razdoblja. Dakle, već ste unaprijed ugradili prepreku da nekoga silite da za godinu dana mora raditi neke transformacije. Dakle, to je moje jednostavno pitanje. Niste mi odgovorili. Ako se ovo predlaže zašto se onda ne ide na stvarno pojednostavljenje, a ne nekakvo glađenje po površini.

doseg ovog zakon i prema kom je on usmjeren je prvenstveno prema ljudima koji nemaju iskustva u poduzetništvu, koji kreću u to. Mi želimo potaknuti da onaj tko ima ideju, da li su to mladi ljudi koji izrađuju nekakvu web aplikaciju ili bilo što, da mogu na jednostavniji način ući u to. Ono što treba također naznačiti je sljedeće, postoji povjerenje između poduzetnika. Naravno da kad je netko ušao u ovaj klasični ja se slažem sa ekonomskom vrijednošću kapitala koja se mijenja što ste rekli, ali on je obavio određene predradnje, on je na neki način ušao na drugi način u posao. I za očekivati je da u pravnom prometu će se i drugačije postupati prema jednom i drugom. Svi poduzetnici, i tu bih htio reći nema suda, nema sistema koji može osigurati naplatu, koji može osigurati funkcioniranje ako nema novca. Ako ste vi poslovali s nekim tko unaprijed ne znate što ima ili ne. Dakle, mi s ovim potičemo ulazak na tržište, zadržavamo dva oblika, ovaj oblik će kroz rezerve dolaziti do povećanja ne kapitala, ali doći će, izjednačit će se s ovim običnim klasičnim d.o.o., a vidjet ćemo kakvi će biti trendovi u praksi. Možda zbilja postoji potreba da se digne kod običnog d.o.o. razina temeljnog kapitala, to ćemo vidjeti. Ali u ovom trenutku idemo s ova dva modela, vidjet ćemo kako će se razvijati. On u svakom slučaju neće štetiti jedan drugom i tu neće biti negativnih efekata. Evo hvala lijepo. Hvala i vama. Ovime je rasprava o tekstu zakona završena. A glasat ćemo kada se steknu uvjeti.